който българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД е акционер? Ако има нещо, което през това време, откакто сме задали въпроса, сте изпълнили, господин Министър, защото нашият въпрос е от месец февруари,

Благодаря, господин Председател.

В изпълнение на мое разпореждане изпълнителният директор на „Ай Си Джи Би“ АД регулярно на ежеседмична база предоставя в Министерството на енергетиката информация за актуалното състояние при изграждането на междусистемната газова връзка Гърция – България, включваща доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по строителство, технически дейности, регулаторни въпроси, както и предстоящи и оставащи действия до въвеждане в експлоатация на газопровода. На база на тази информация общият напредък по изграждане на „Ай Джи Би“ към 14 април, тоест – да, актуализирана е информацията до 14 април 2022 г., е следната: 91,15% степен на завършеност;

Приключили са преговорите между акционерите по нов устав на проектната компания, подадено е заявление за сертифициране като оператор на преносна мрежа пред регулаторните органи на Гърция и България. Като приключени или изпълняващи се по план са отчетени дейностите по промени в Мрежовия кодекс, Тарифния кодекс на оператора, избор на подформи за резервиране на капацитет, избор на газова борса, финализиране на договор за доставка на газ за запълване на газопровода и технологични нужди, споразумения за пренос на природен газ, междусистемно свързване, споразумение за работа с газов хъб „Балкан“ и други търговски документи. Съгласуванията по свързването към съседните оператори, а именно TAР, DESFA, „Булгартрансгаз“, са приключили, като строителните дейности по свързването на ТAР и DESFA са стартирали. Предвид установеното забавяне на част от дейностите по линейната част и изграждането на наземните съоръжения на корпоративно ниво са предприети действия за активиране на клауза по договора с изпълнителя и налагане на неустойки, както знаете, от 1 януари 2022 г. На институционално ниво са предприети действия за създаване на междуведомствена група за административно подпомагане на процеса по въвеждане в експлоатация на проекта и с оглед кратките срокове за приключване на строителните дейности и необходимите законови процедури за въвеждане в експлоатация. Всички възложени дейности се движат успоредно. Във връзка с ускоряване на дейностите по завършване и въвеждане в експлоатация са осъществени срещи и разговори на междуправителствено ниво с представители на правителствата и на двете страни. Оказана е необходимата подкрепа на най-високо държавно ниво за напредъка от актуализацията на интерконектора в контекста на настъпилите събития, водещи до повишения риск при енергийните доставки в региона, както Вие сам отбелязвате. По отношение на въпроса за терминала за втечнен природен газ край град Александруполис Ви информирам, че Общото събрание на акционерите на „Газтрейд Ес Ей“, в което „Булгартрансгаз“ е акционер, и в проектната компания е одобрило окончателно инвестиционно решение на свое заседание на 27 януари 2022 г., като по този начин е дадено началото на реализацията на проекта. Срокът за изграждане и начална търговска експлоатация на терминала за втечнен газ е в края на 2023 г. Финансирането на проекта е осигурено както по линия на европейското финансиране, одобрен грант в размер на 166,7 млн. евро по Оперативна програма „Конкурентоспособност, предприемачество и иновации“, така и по линия на кредитиране от Националната банка на Гърция. Подписани са основните условия на кредит с банката на обща стойност 283 млн. евро успоредно с поетите първоначални задължения за финансиране от акционерите в размер на 81,4 млн. евро за покриване на част от проектните разходи съгласно подписано споразумение между акционерите. Към момента са подписани основните договори за изграждане на терминала, а именно покупка на плаващо съоръжение, което ще бъде в терминал за втечнен природен газ, тръбопроводи и система за швартоване. Платени са авансови суми, обезпечаващи поетите ангажименти от страна на „Газтрейд Ес Ей“ и гарантиращи спазването на договорения график за конвертиране на кораба и неговото позициониране край Александруполис в края на 2023 г.

в района на Александруполис. В заключение Ви уверявам, че от страна на правителството се прилагат всички възможни мерки и действия за навременно въвеждане в експлоатация на междусистемната газова връзка Гърция – България, в това число LNG терминала край Александруполис. Правителството е в тясно сътрудничество с гръцката страна, както и с Европейската комисия, с оглед ускоряване на енергийната сигурност в региона като част от процеса на диверсификация на енергийни източници в контекста на актуалните политически събития. И последната новина, която стана факт

Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Господин Министър, благодаря Ви за отговора. Радваме се, че все пак там се случва нещо. Аз ще Ви напомня, че имате един облог с господин Аталай за 1 юли 2022 г., че ще потече газ по тръбата. Така че ако може да ни отговорите дали на 1 юли ще потече. Казвам го съвсем добронамерено. Ние сме абсолютно загрижени за енергийната независимост на България, която в новия контекст вече стана абсолютен must, както казват на английски – нещо, което трябва да се случи. Колкото до терминала, така наречената независима система за природен газ на Александруполис, виждаме, че там има известно закъснение най-вече от гръцка страна с одобрението. Тук, между другото, е моментът да Ви припомня един факт, че след натиска на ДПС предишното правителство все пак се съгласи да има дял в проектната компания на тази независима газова система, защото предишното правителство нямаше такова намерение. Това, което Вие обявихте, донякъде е радостно, че ще се строи втори такъв терминал – ние също имаме такава информация за намерението на гръцката страна. Тъй като все пак крайният срок за изпълнение е 2023 г., което в сегашната ситуация е малко далече от гледна точка на осигуряване на енергийната сигурност на Европа и на България в частност, тъй като на практика това е един международен проект, ще си позволим да Ви дадем един абсолютно приятелски съвет, за да вървят по-гладко нещата. Когато продължавате нататък, използвайте енергийната дипломация. Преди малко тук на изслушване беше външният министър. Тя абсолютно спазва нормите на дипломацията и Закона за дипломатическата служба, така че има възможност как да подпомогне този процес, и дръжте господин Асен Василев по-далече от енергийните проекти, защото виждаме всичко, в което той по някакъв начин се намеси. Първо, му липсваше всякакъв вид дипломация, което е доста важно в този критичен момент. Виждаме и резултатите от неговите действия, така че продължавайте, но Асен Василев по-далече да стои от енергетиката и ще бъдем по-близо до енергийната независимост. Благодаря Благодаря Ви. Господин министър, имате право на дуплика. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Аз, честно казано, не бягам от облога, не го и помня, но след като хидравличните тестове са приключили – щом тече вода, може да пуснем и газ. и газ. Може и от днес да пуснем по тръбата да тече газ. Съвсем различен е въпросът, за да сме абсолютно коректни, дали цялата процедура по лицензиране, работа, потвърждение от Европейската комисия позволява търговска експлоатация. Затова говорихме за техническа експлоатация и теч на газ. относно терминала в Александруполис, неформално мога да потвърдя, че се обсъждат варианти – да, с голяма степен на вероятност ще има и втори терминал. Относно енергийната дипломация, вярвам, че всеки прави всичко възможно до размера на капацитета, знанията си и усилията си, за да постигне максимално доброто за България, така че се надявам да се справим достатъчно добре, особено в контекста на текущата ситуация, войната в Украйна, несигурността и волатилността на цените, мисля, че ще е от полза на цялото общество. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Заместник министър-председател! Моят въпрос е свързан с един много важен участък от пътя София – Ивайловград, който влиза в моя избирателен район и е от изключително значение за жителите на град Костенец, от които една голяма част пътуват за столицата – трябва да се качат на магистралата на Ихтиман, а другата част – от Елин Пелин и в участъка на Вакарел, практически пътят е неизползваем. Огромни са там дупките. Тук ми бяха изпратили и снимки гражданите на Вакарел и на Елин Пелин. А значението и на пътя, успореден на магистрала „Тракия“, и в много случаи може да бъде използван, защото, знаете, когато има някакво произшествие на магистралата или е затворена, това прави неговото значение много по-голямо и съответно неговото добро състояние е много важно. Затова моят въпрос е: кога и до края на годината поне частични ремонти ще бъдат ли извършени? Знам, че има зададен към Вас въпрос от колега народен представител, но гражданите и на Вакарел, и на Елин Пелин, и на Ихтиман, и на околните населени места места настояват това да бъде направено, и то ако е възможно, поне частично приоритетно. Защото, пак казвам, в определени участъци той е неизползваем практически, имам предвид Вакарел – Ихтиман.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

ето защо се налага на тях да бъде извършен основен ремонт. Въпросът за път I-8 е точно такъв – трябва да се извърши основен ремонт. За съжаление, съществуващият технически проект, който заварих в АПИ, е с изтекъл срок и по сега действащото законодателство е неизползваем. Ето защо през 2022 г., тоест съвсем скоро, вероятно още в този месец, ще се обяви и обществена поръчка за актуализиране на съществуващия технически проект за основен ремонт на 58 км от

Плановете са за стартиране на основния ремонт на първокласния път, но е необходимо актуализиране на проектната разработка. Към момента се подготвя тръжната документация за обявяване на поръчката. Както казах, вероятно още този месец ще има обявена поръчка за актуализация на техническия проект. При готов актуализиран технически проект, което очакваме най-рано наесен и в края на 2022 г., ще се обявят обществени поръчки за избор на строител и строителен надзор за извършване на основния ремонт на над 58 км от път 1-8. След избора на изпълнители и издаване на разрешение за строеж ремонтът на трасето ще може да започне най-вероятно напролет през 2023 г. До стартирането на рехабилитацията на републиканския път за него ще се полагат грижи по Програмата за текущ ремонт и поддържане, като в месечното задание за април тази година за път I 8 е предвиден ремонт на пътната настилка в участъка от км 46+600 и км 147+0. Работи се по подобряване на отводняването и на ландшафтното оформяне. Тук е моментът отново да се оплача, че такова текущо поддържане, ремонт и преасфалтиране е възможно само ако някое някое от снощните решения или подобно на него стане факт през идната седмица, защото аз не губя надежда, че Народното събрание ще помогне, но ето един от случаите, в който не можем да възложим, нямаме нито една възможност да направим ново възлагане. Ето тези нови възлагания са ключът от тези ремонти, с който се стартира, и затова аз моля народните представители да се разбираме. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Господин Министър, всички отчитаме този проблем, но в крайна сметка хората ги интересува кога според Вас това може да стане при едно добро развитие на нещата. Вие казахте за ремонт, но аз неслучайно съм посочил в моя въпрос частичен ремонт. Е ли е възможен, ако все пак има средства, и в какъв период от време,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

или за 100 метра преасфалтиране само на един слой път или дори за запълването на дупки се налага да се подпише възлагане, а такива възлагания по действащите договори за текущ ремонт и поддържане не могат да бъдат правени, тъй като те са отдавна надвишени. В допълнение те са прекратени, като изрично е казано, че в момента можем да възлагаме само зимно, при условие че навън не е зима, и аварийно, но случаят на аварийност е, ако вчера или онзиден се е счупило нещо. Законът там е категоричен. Затова пак използвам тази дуплика, за да помоля тук събота и неделя

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.

месец в дневния ред не се включва искането на ДПС за изслушване на Кирил Петков относно управлението на повсеместната криза, причинена от войната в Украйна и от ценовата криза в енергетиката от края на миналата година. България е единствената страна в Европейския съюз, в която правителството няма и не прилага систематизиран план с мерки срещу тези кризи, това сравнение провокира впечатлението, че обществото ни е наказано. Дневният ред на правителството и на парламента още от самото начало на настоящото управление няма нищо общо с дневния ред на обществото и на хората и това се вижда от всички въпреки опитите на управляващите да ни убедят, че не виждаме правилно. В тази безпрецедентна повсеместна криза социално слабите наши съграждани и пенсионерите са оставени да се справят сами или по-точно да мизерстват, за съжаление, в условията на високите цени на електроенергията, на храните, на лекарствата, отоплението и така нататък, като прогнозите на икономистите от БАН са, че към октомври цените ще бъдат увеличени с 50% до 200%. В същото време в съседна Гърция се изплащат помощи за високите цени на горивата на семейства с ниски доходи, а на пенсионерите се дават по 200 евро на месец като компенсация заради скъпите храни. Увеличават се семейните добавки за децата и продължават помощите за високите цени на тока. В Румъния – друга съседна страна, правителството въведе таван на цените на тока и газа за срок от една година както за битовите потребители, така и за бизнеса. Това са примери спрямо съседни на нас страни, но във всички останали страни от Европейския съюз, а и не само, също се прилагат подобни мерки. Управляващите отдавна би трябвало най-малко да са се запознали с тях и да почерпят опит, както станахме свидетели, че го правят в други случаи, в които впоследствие се оказва, че са свързани даже персонални икономически интереси. У нас няма никакви мерки за осигуряване на продоволствието на страната, което е въпрос на национална сигурност. Земеделските производители изнемогват при настоящите условия на повишените цени на горивата, на тока, на препаратите за растителна защита, както вече посочихме. За съжаление, продължават високите цени на торовете за селското стопанство, и то само срещу авансово заплащане, което в повечето случаи е непосилно за земеделските производители. Все повече животновъди закриват фермите си и предават животните си на кланица.

голяма част от производителите започват да изкореняват градините си и имат намерение да ги отдават под наем. При това безхаберие на правителството има риск от проблеми с осигуряването на продоволствени стоки от първа необходимост у нас, както и от драстично повишение на цените на храните. страни, като Франция и Испания, са въведени защитни изкупни цени на млякото, а във Франция и Гърция има минимални изкупни цени на месото и така нататък. С какво българските селскостопански производители, които в едни изключително трудни времена успяха да опазят националните ни световно признати традиции в този сектор, заслужиха това неглижиране на проблемите им от държавата и в момента са принудени да се отказват от това, в което години наред са влагали толкова труд и усилия?! Един национален поминък е застрашен и почти ще изчезне. Според експертите от селскостопанския бранш основната потребителска кошница в България е вече от внос, защото секторът е в криза, за която няма аналог в последните 30 години. Поради кризата от войната в Украйна и ценовата енергийна криза цените на храните на международните пазари непрекъснато се увеличават, което, естествено, се отразява и в България, като има риск дори основни храни да станат бутикови за много хора заради непосилните цени. Считаме, че е наложително правителството и министърът на земеделието да бъдат изслушани в парламента с цел да представят какви мерки могат да бъдат приложени в селскостопанския сектор за запазване на производствата и осигуряване на продоволствие на държавата. Няма никакви мерки за туризма, който има сериозен принос към брутния вътрешен продукт на страната. След един месец ще стартира летният туристически сезон, но дали у нас ще има такъв, защото никакви видими мерки не са представени в този важен сектор. Нагласите на хората към настоящото управление вече са изключително негативни. Резултатите от скорошно социологическо проучване на агенция „Алфа Рисърч“ показаха, че според 61% от хората липсва политика на правителството за подпомагане на бизнеса. Според близо 78% политиката за овладяване на ценовата криза в енергетиката е неуспешна, близо 89% от хората считат, че политиката по доходите и за справяне с инфлацията е неуспешна. Друго изследване на същата социологическа агенция отпреди ден отчете, че близо 60% от българите са с негативно отношение към управляващата коалиция. Това, че то беше излъчено по БНТ, явно провокира управляващите да действат чрез кризисен PR и тук, от парламентарната трибуна, чухме декларация, според която причините за неудачите на управлението са причинени от организирани от опозицията саботажи, критика на управленската им политика, а такава на практика напълно липсва. Тя не е видна и не се чувства от хората. Политика не се прави с декларации от управляващите, а политика се прави с ясни политики, с ясна визия, с успешна реализация на тези политики. В тази кризисна ситуация другите страни – членки на Европейския съюз, както видяхме от нашите съседни страни, правят необходимото за социално слабите, за пенсионерите и за уязвимите. Затова, уважаеми господин Председател, от ДПС настояваме да бъде включено нашето искане за изслушване на Кирил Петков

Въпрос от народните представители Байрам Байрам, Павлин Кръстев и Адлен Шевкед относно рехабилитация на републикански път III-592 Момчилград – Крумовград, Подкова – Кукуряк

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер и министър, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът от народните представители от Девети многомандатен избирателен район е относно рехабилитацията на републикански път III-592 Момчилград – Крумовград, Подкова – Кукуряк Токачка – Крумовград, участък от 67 километра. Ние миналата седмица бяхме задали въпрос отново за един третокласен път от нашата област, от която сме избрани. Вие тогава дадохте една надежда за живущите в тези над 20 населени места. На нашите срещи в региона жителите от другите общини по същия начин задават своите въпроси. Този въпрос е свързан именно с техните искания, а този третокласен път е единственият път, който в момента може да бъде алтернативен на отсечката от трансграничен коридор № 9 – участъка от Кърджали към граничния контролно-пропускателен пункт Маказа, защото в момента другият алтернативен път поради свлачище е затворен, а именно старият път Джебел – Кирково. Това е старият път, така да се каже, от Момчилград към Кирково, който може да бъде алтернативен маршрут при евентуални аварийно-ремонтни дейности. Поводът да се обърнем към Вас е, че техническото и експлоатационно състояние на пътя е крайно лошо, тоест с потенциални условия за възникване на пътнотранспортни произшествия. Състоянието му е на пълна неизползваемост и почти разрушена повърхност, на някои места дори липсва такава. В момента този път в това си състояние затруднява ежедневието и придвижването на населението от три общини, а именно Момчилград, Крумовград и Кирково, с близо 20 000 души население. През последните години са изпратени многобройни писма до Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно пътно управление – Кърджали, но не са предвидени никакви действия действия от страна на правителството, от съответните ведомства и се обръщаме от името на жителите на селата Прогрес, Горско Дюлево, Подкова, Чорбаджийско, Кукуряк, Кран, Токачка, Тополка, Кандилка, Сърнак, Звънарка, Крумовград и другите общини и населени места, които преди това изброих, за спешни действия по този път. Кога ще бъдат предприети необходимите действия от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ за извършване на основен ремонт на въпросния път за привеждане в състояние със стандартните изисквания на третокласния републикански път, свързващ десетки населени места? Аз само ще припомня и моите думи и от миналата седмица: виждаме, че Вашите коалиционни партньори Ви бойкотират вече втора седмица. По същия начин и този път е бойкотиран от всички правителства от 2009 г. насам. Надяваме се Вие да не сте част от този бойкот, надяваме се държавата най-накрая след десетилетие да рехабилитира този път. Благодаря Ви. Благодаря Ви, но ще Ви моля да се съобразявате с времето по Правилник. Заповядайте, господин Караджов, за отговор.

уважаеми господин Кръстев, републикански път III-592 не е бойкотиран по никакъв начин или поне от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“. Той е включен в годишната ни програма за ремонт, мога да кажа, че през 2022 г. ще обявим обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт. Това е първото и основно изискване, за да се пристъпи към основен ремонт. Защо? Защото пътят пътят III-592 е строен в периода 1959 до 1976 г. и оттогава на трасето не е извършван никакъв основен ремонт. До 2021 г. на третокласния път чрез програма за текущ ремонт и поддържане са извършвани малки ремонти, включително и преасфалтиране на участъци от настилката,

ще обявим съвсем скоро, ще го видите в Регистъра на обществените поръчки, поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на близо 68-километровото трасе изцяло. И участъкът е от град Момчилград през село Подкова до град Крумовград. Изработването на технически проект, както казах, е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Проектът ще определи конкретните ремонтно възстановителни дейности, които е необходимо да се изпълнят, прогнозната им стойност и срока за реализация. При готов проект ще се проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на строителството и на строителния надзор, което е отново изискване на Закона. На този етап се предвижда и основният ремонт да се случи вероятно през 2024 г., но ако няма обжалвания и протекат по-бързо процедурите, е възможно да започне и през 2023 г., без това да звучи като обещание. За периода до започването му ще продължим от Агенция „Пътна инфраструктура“ да изпълняваме дейности по текущ ремонт и поддържане, като за тази година е предвидено възлагането на локални ремонти и частично изкърпване на настилката, за което отново ще се оплача и ще кажа, че търся съдействието на народните представители от всички парламентарни групи, без оглед на това дали са в управляваща, или опозиционна позиция, ако може да се даде възможност на Агенция „Пътна инфраструктура“ да започне да си възлага тези текущи ремонти, защото след зимата се отварят дупки, отварят се цели кратери и те крият опасности от катастрофи, загуба на живот или здравето на хората. Така че пак апелирам, ако може, Народното събрание да подпомогне Агенция „Пътна инфраструктура“. Съгласно нашия годишен отчет за състоянието на републиканската пътна мрежа, който ежегодно публикуваме, към 31 декември 2021 г. 23,5 км от настилката на този път са в средно състояние, но останалите 44 км са в лошо състояние, тоест два пъти повече. Участък с дължина от 16 км си е с намален габарит и без необходимата носимоспособност, където и техническият проект ще бъде за по-сериозно огабаритяване и рехабилитиране на този път.

Благодаря за отговора господин Министър. Ние, колегите Ви от Кърджалийския многомандатен избирателен район, така да се каже, сме удовлетворени частично,

единственият основен проблем за тях е именно този път и докато не се ремонтира този път, населението в тези населени места ще търси препитанието си на други места. Именно и за текущия ремонт, за който казвате, надявам се Вие сега новото коалиционно мнозинство да намерите най-малкото за благото на хората поне да започнат новите ремонти. Казахте, че до 2025 г. – много дълъг хоризонт, че евентуално този път може да започне да се рехабилитира. Ние виждаме, че Вие трудно ще изкарате и тази година, но все пак сте положили едни основи и това, така да се каже, дава един частичен отговор, но се надяваме като министър и вицепремиер в тази сфера още тази година на първо време текущият ремонт да бъде навреме и по възможност през 2023 г. да започне поне поетапното и по какъв начин може да започне поетапната рехабилитация на този път? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Севим Али, Фатме Рамадан и Ешереф Ешереф относно гарантиране на безопасността на всички движещи се по двата третокласни пътя

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Въпросът ни към Вас е относно гарантиране на безопасността на всички граждани, движещи се по двата третокласни пътя – Лозарево – Сунгурларе – Чубра и Бероново – Горово – Мъдрино в община Сунгурларе. Господин Министър, за огромно съжаление, на 9 март тази година 26-годишна жена почина, а други трима бяха ранени в поредния пътен инцидент на излизане от град Сунгурларе в посока село Черница на кръстовището, където се пресичат двата третокласни пътя. Тези пътища са собственост на държавата, тоест за тях се грижи Агенция „Пътна инфраструктура“. През 2019 г. на пътя е извършен основен ремонт, като са поставени необходимите сигнализации и ограничение на скоростта на движение 50 км в час, но във връзка със зачестилите пътно-транспортни произшествия с фатален край, за голямо съжаление, жителите на община Сунгурларе настояват да се проектира и изгради кръгово движение на кръстовището, на което се пресичат двата третокласни пътя. В тази връзка въпросът ни към Вас е: какви мерки ще предприеме ръководеното ръководеното от Вас Министерство на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на безопасността на всички движещи се по двата третокласни пътя? А именно път ІІІ-7306 (Лозарево – Сунгурларе – Чубра)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

и III-705 (Бероново – Горово – Мъдрино) в участъка на пътното кръстовище е добро. Настилките са в добро експлоатационно състояние, без дупки и деформации, застрашаващи безопасността на движение. Хоризонталната маркировка също е в добро състояние, отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка, наличната вертикална сигнализация отговаря на Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. По трасето няма избуяла дървесина, храстовидна и тревиста растителност, ограничаваща видимостта в участъка. Причините за настъпилото пътнотранспортно произшествие, което Вие визирате, са вследствие на неспазване на Закона за движение по пътищата и въведената постоянна организация на движение в участъка на пътното кръстовище, която се изразява в неспазване на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“ от страна на водача на едно от МПС-тата, участник във въпросното произшествие. Във връзка с постъпила информация за завишен брой пътнотранспортни произшествия по искане на господин Георги Кенов, кмет на Община Сунгурларе, и в изпълнение на Заповед ноември 2021 г. на директора на Областното пътно управление – Бургас е сформирана и комисия с представители на пътното управление, сектор „Пътна полиция“, Районно управление – Сунгурларе и Община Сунгурларе. Нейната задача е била да направи анализ на необходимостта от предприемане на допълнителни мерки за осигуряване безопасността на движение на пътя. След като е извършила оглед, Комисията Комисията е констатирала следното: 1. Границите на урбанизираната територия на град Сунгурларе на път III-705 е от съответните километри до съответните километри, а на път III-7306 от/до съответния километър;

кръстовище попада в чертите на урбанизираната територия на град Сунгурларе и това е много важно от законова гледна точка; Четириколонното кръстовище от 1-ви тип, без ленти за ляво завиване от главното направление, с капковидни и триъгълни острови на второстепенното направление. Главното направление е път III-7306 и общинската улица „Гроздьо Георгиев“. Капковидните и триъгълните острови са изпълнени

произшествия е просто неспазването на предимство от водачите на пътни превозни средства. Анализирайки направените констатации при огледа и проведената експертна дискусия, комисията е преценила, че е необходимо да бъдат предприети допълнителни мерки, които да ограничават предпоставките за настъпване на пътнотранспортни произшествия и подобряващи безопасността на движението, а именно: В краткосрочен план – веднага да се възложи на проектант „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ да да състави предложение за монтаж на допълнителна вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. В дългосрочен план – пътното кръстовище да се реконструира

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Господин Министър, първо бих искал да Ви благодаря за отговора, който ми давате. Наистина въпросът, който ние Ви задаваме, е продиктуван от все по чести пътнотранспортни произшествия именно от това кръстовище, което се намира на изхода на град Сунгурларе по посока на село Черница – мястото, където наистина се пресичат два третокласни пътя от републиканската пътна мрежа. Жителите на община Сунгурларе настояват час по-скоро да се вземат адекватни мерки – първо да се проектира това кръгово кръстовище и след това да бъде изградено. Последният тежък пътен инцидент, както и Вие казахте, както и преди мен колегата каза, е от 9 март. За съжаление, тогава 26-годишна млада жена, майка на три деца, загива на това място. Доколкото имам информация, господин Председател, за конкретния проблем и случай в община Сунгурларе – тъй като Вие казахте, че това кръстовище попада наистина в урбанизирана територия на община Сунгурларе – от местното ръководство, от местната власт на Сунгурларе са предприели вече мерки да има един такъв проект, по който в момента текат съгласувателни процедури, доколкото съм запознат и доколкото имам информация в АПИ – Бургас, в ОД на МВР – Бургас, и в РИОСВ – Бургас. След това предстои на този проект да бъде издадено разрешение за строеж от Министерството на регионалното развитие. Може да се каже, господин Министър, че този проблем е идентичен с проблема в община Айтос – на входа на град Айтос, който проблем сме коментирали много пъти с Вас, тъй като там също е необходимо първо да се проектират две кръгови кръстовища и след това, за да се реши кардинално този регионален проблем, е необходимо да се проектира и да се изгради северен обход на града.

народния представител Андрей Чорбанов относно надлез при село Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Както вече стана дума, въпросът ми е относно надлез при село Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област. Уважаеми господин Министър, във връзка с постъпил сигнал и множество оплаквания от жители на село Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област, относно непоносимия шум и вибрации, създадени от преминаващите тежкотоварни автомобили по надлеза вследствие на многото новоизградени логистични и производствени бази в община Елин Пелин. Надлезът е ремонтиран през 2017 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ по Договор № РД-37-13 от 19 август 2016 г. и в него не са предвидени шумозаглушителни панели, които биха заглушили шума от тежкотоварните автомобили и биха подобрили условията на живот на живущите в непосредствена близост до надлеза. Също така от няколко години дилатационните фуги на надлезното съоръжение са компрометирани от увеличения трафик и при преминаване върху тях създават непоносим шум и вибрация, който пряко въздейства на околната среда, психиката и здравето на жителите. За шума се убедих лично.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

жп надлезът при село Гара Елин Пелин при км 14+100 на третокласен път III 105 Ботевград – Горни Богров – Елешница – Столник – Елин Пелин – Нови хан е метална конструкция – съоръжение от 1980 г., и като такъв винаги е бил шумен при експлоатацията си. Точно с цел намаляване на шума при ремонта на съоръжението е увеличена дебелината на настилката. През 2016 г. по Програмата „Основен ремонт“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ на съоръжението са изпълнени ремонтно-възстановителни дейности съгласно одобрен технически проект. Увеличена е носещата му способност и дебелината на конструкцията предвид увеличения трафик и с оглед намаляването на шума и вибрациите от движението на тежкотоварни превозни средства. тази връзка е променена и дебелината на настилката и са вкоравени металните връзки. Целта на тези мероприятия е обезшумяване на моста и увеличаване на дълготрайността на съоръжението. Не на последно място, осигурена е и по-висока безопасност на движението по жп надлеза и комфорт на пътуващите. След въвеждането на обекта в експлоатация с разрешение за ползване за всички установени в гаранционния период дефекти, в това число и на дилатационни фуги, Агенцията своевременно изисква от фирмата изпълнител да отстранява повредите си за своя сметка. Фугите на моста към момента са в добро състояние. След извършените ремонтно-възстановителни работи и въвеждането в експлоатация на съоръжението е въведено ограничение на скоростта на движение по надлеза до 40 км в час, което голяма част от водачите на тежкотоварни пътни превозни средства не спазват. За системното нарушение е сигнализирана многократно Община Елин Пелин, която съвместно с органите на МВР е предприемала необходимите мерки за повишаване ефективността на контрола по отношение отношение на ограничението. Това неспазване на скоростта на движението не само че продължава, но и оказва негативно влияние върху състоянието на настилката и фугите, съответно на нивата на шума и на вибрациите. Намаляването на шума и вибрациите от интензивния трафик на жп надлеза в село Гара Елин Пелин може да се постигне чрез спазване на въведеното ограничение на скоростта, като контролът на спазването му е от компетенциите на Пътна полиция към МВР. В допълнение искам да кажа и че Агенция „Пътна инфраструктура“ поетапно е предприемала различни мерки и мероприятия за ограничаване на шумовите нива съгласно актуализирания през 2019 г. План за действие към Стратегическата карта за шум. Има такъв документ – Стратегическа карта за шум, и там има 1122 км – в тази карта, пътни участъци на на територията на Република България, които са с трафик общо над 3 милиона МПС-та годишно. Този надлез не е включен в обхвата на тази стратегическа карта за шум и трябва да се направи едно уточнение, че за всички участъци, които са включени в тази стратегически карта за шум, попадащи в нейния обхват, предложената шумозащитна мярка е изграждането на шумозащитна стена особено в аспекта на това, че на съоръжението не е правено обследване на носимоспособността във връзка с допълнително монтиране на шумозащитни пана, които ще окажат въздействие върху поведението на моста основно при ветрово натоварване.

Благодаря Ви, господин Председател. Като уточнение просто искам да попитам: разбрах, че явно този участък не е влизал в схемите, не е влязъл в програмата – в картата, за която трябва да бъде изграден. Въпреки всичко освен частта, която касае, естествено, органите на КАТ, които трябва да контролират движението, по отношение на шума смятате ли нататък като политика да се обследват и райони, които не са влезли в картата, но за които постъпват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

територията, на която мога сега да се произнеса, но ако това попада във възможностите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и е целесъобразно, естествено, че ще направим такова обследване

въпросите към министъра на енергетиката господин Александър Николов. Следващият въпрос е от народния представител Мартин Димитров относно напредък в изграждането на газовата връзка с Гърция. Господин Димитров, заповядайте да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа! Слушах много внимателно Вашия отговор на подобен въпрос днес и се радвам, че има постигнат напредък. Искам да Ви обърна внимание, че към предишни правителства в продължение на 10 години изключително настоятелно задавах същия въпрос и и предприемахме огромни усилия да убедим тези Ваши предшественици, че изграждането на газовата връзка с Гърция следва да бъде огромен приоритет. И забележете, дойде сегашната ситуация, когато такава свързаност много ни трябваше, и тази връзка все още не е изградена. По тази причина настоявам пред Вас да продължите както досега да следите на седмична база какъв е напредъкът и да не се успокоявате, докато не видим тръбата изградена, защото на мен лично предишни министри на енергетиката поне три-четири пъти са ми казвали, че е готова вече или че предстои до няколко месеца да бъде готова. Така че е изключително критично важно това лято и бих се радвал, ако можете да кажете и период, в който ще бъде завършена. Съзнавайки, че зависи от регулаторни решения и че не е толкова просто, но това лято тази връзка трябва да бъде готова. Свързаният с това въпрос, господин Министър, е: водите ли вече разговори и за доставяне на неизползваните количества азерски газ чрез тази връзка и този способ? Има ли постигнат напредък, така че заедно с изграждането на връзката да бъдат осигурени и алтернативни количества по този начин, по досегашния договор? Всъщност налага ли се допълването на този договор или подписването на нов договор за доставка на азерски газ? Аз по-нататък в днешния парламентарен контрол имам въпроси за това доколко ще работи идеята за Европейската комисия като единен потребител да купува газ, но засега Ви питам за газовата връзка с Гърция, сроковете за нейното изграждане и готовността недоставените количества азерски газ да бъдат купени още тази година – може би във втората ѝ половина, веднага след като този проект бъде окончателно изграден. Благодаря Ви, господин Димитров. Господин Министър, заповядайте за отговор в рамките на три минути. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Димитров! Няма да повтарям данните, които изчетох в предходния въпрос, просто ще добавя малко допълнителни към тях и след това ще отговоря на допълнително зададените въпроси. Относно статуса на изпълнението в допълнителни детайли: инженеринг към момента – 98,54%; доставки на оборудване и цялостна техника – 99,49%; строителство – 92,75%; линейна част – всички осем броя кранови възли завършени и хидротествани. Изключително важно е това, че хидротестовете бяха завършени успешно технически като критична точка. Общо завършена рекултивация към момента – 68 км. Изпълнението по наземните съоръжения е, както следва:

Мога да Ви уверя, че ежеседмичният контрол няма да бъде спрян, напротив, ще бъде усилен и това е политиката, която спазваме и с ресорния колега в Гърция господин Костас Скрекас. По отношение на търговските регулаторни въпроси. Към момента са приключени преговорите между акционерите по нов устав. Подадено е заявление за сертифициране като независим оператор. Приключени са всички преговори относно тарифен кодекс на оператори, резервиране съответно на капацитет и така Относно зададения от Вас въпрос и в унисон с подписани назад във времето от преждеуправляващите на „Булгаргаз“ мога да Ви уверя, че с изтичане на конкретните анекси в средата на текущата година се прави всичко възможно, така че всички количества по съществуващия договор да бъдат доставени. Техническият механизъм и техническото трасе, по което ще постъпват количествата природен газ от партньорите в Азербайджан в България, ще се уточнят с оглед на регулаторните изисквания, които и Вие споменахте, които са отвъд всички полета на влияние, които може да имаме в България. Към момента от изпълнителя е изготвен обновен график, който не включва техническо забавяне, съответно се придържаме към това, което е коментирано по-рано, а именно техническо завършване в средата на годината. В заключение отново бих искал да Ви уверя, че всички възможни механизми за доставяне на максимално добавена стойност от съществуващите дългосрочни договори, включително физическо доставяне през съответната техническа връзка Гърция – България, Комотини – Стара Загора или алтернативни трасета през Сидерокастро – Кулата или

Следващият въпрос е от народния представител Стоян Таслаков относно дългосрочен договор с „Газпром“ за доставки на газ в България. Заповядайте да развиете Вашия въпрос в рамките на две минути.

Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Както знаете, договорът за доставка на газ между „Газпром“ и България изтича на 31 декември тази година. Предстои да бъде подписан нов дългосрочен договор, или не предстои, който да гарантира на българския бизнес и производства количества газ на възможно по изгодна цена. Премиерът на Унгария реагира държавнически и постъпи по начин, по който Унгария в момента плаща сметки за газ в пъти по-ниски от другите европейски държави, като подписа дългосрочен договор с „Газпром“. Вие в качеството на министър на енергетиката се очаква вече да сте запознат с това и да сте загрижен. Поради това моля да отговорите на следния въпрос: работи ли Министерството по подновяване на договора с „Газпром“. Има ли вече сформиран екип,

Отчитайки ситуацията с войната в Украйна, в момента преговори с „Газпром“ не могат да се водят и не бива да се водят. Междувременно към момента на европейско ниво се разглеждат действия за иницииране на общо закупуване на газ за нуждите на 27 те страни – членки на Европейския съюз. Направеното предложение е прието от Европейската комисия за обсъждане. Целта е това да става с един преговорен екип и да се постигнат нива от приблизително 50 евро на мегаватчас. В допълнение към това Министерството на енергетиката и правителството на Република България са предприели активни действия за осигуряване на природен газ и от алтернативни източници. Във връзка с това са предприети и действия за установяване на контакти с доставчици на газ с оглед на анализиране на възможността за алтернативи на руските доставки. При всички положения при наличието на алтернативи за доставка на природен газ България ще може да се възползва по време на евентуални бъдещи преговори с „Газпром“ за намаляване на цената, тъй като съвсем търговски и конкурентен принцип може да постигне по-добра цена при възможност за алтернативна доставка. Работим активно и за ускоряване на енергийната свързаност в региона, което е ключово условие за реална диверсификация на енергийните източници в контекста на актуални политически събития. Част от тези действия са свързани с въпросите, зададени по-рано относно инфраструктурата. В допълнение или по-скоро в заключение бих искал да кажа, че от търговска гледна точка при наличие на всички текущи геополитически рискове: война, волативност на цените и търговска несигурност – подписване на дългосрочен договор в тази среда гарантира единствено и само непазарни условия, по-високи от оптималните цени и дългосрочно затрудняване от гледна точка на социална поносимост на българското общество. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря, господин Министър. Господин Таслаков, имате право на реплика. Заповядайте. Благодаря за отговора, господин Министър. За съжаление, доставките, които „Газпром“ осигурява на България, не знам дали е възможно, според специалистите е далече от възможно, да бъдат заменени с алтернативни източници. Става въпрос за пазар от 3 милиарда. Аз не знам кои ще бъдат тези фирми, които Вие искате да вкарате тук, да заменят руското гориво, но имайте предвид, че почти всички тръби на нашите географски ширини са или собственост на „Газпром“, или са с тяхно участие. Дори азерският газ, който очакваме да получим от Гърция, евентуално ако се завърши конекторът, дори там мисля, че една голяма част от газа е всъщност собственост на „Газпром“. Надявам се на този Ваш отговор да бъдат доволни българският бизнес и производство, които разчитат на доставките на газ. Аз силно се съмнявам,

Зад този глагол стои основната функция на енергийната система, която е устойчивост и предвидимост. За предвидимостта в действията на конкретно цитирания търговски партньор говорят много факти от последните няколко седмици, включително поисканите механизми за начин на плащане, включително явното използване на търговските отношения и подчертаната от Вас зависимост – не само за България, а за целия Европейски съюз. В заключение трите милиарда, които България консумира, които всъщност са малко над 3,5 милиарда, имат имат алтернатива, но сте прав, че тук въпросът е на цена – не говорим само за търговска цена, а за съвсем различни ценности. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Следващият въпрос е от народния представител Мартин Димитров относно предприети действия Европейският съюз да купува природен газ като единен блок. Заповядайте, господин Димитров. Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа! Още 2017 г. десните предложихме Европейският съюз, който събра, и Европейската комисия, една много сериозна база данни, включително за газови доставки, да започне като единен потребител да купува природен газ. Тогава знаете ли какво ни казаха? Казаха ни: ама то няма всички да са съгласни. Това няма значение. Дори част от страните да приемат един такъв подход, пак е изключително ценен, защото колкото по-големи количества се купуват, цената става по благоприятна. Така че, господин Министър, тази възможност трябва да бъде използвана докрай и дори не всички страни – членки на Европейския съюз, да решат да участват в процедурите, дори и половината от тях да решат, че този подход е благоприятен за тях, това е способ за постигане на по-добри и по-сигурни доставки, на по-добри Така че въпросът ми е докъде стигна? Има ли напредък в тази процедура? Имате ли някакви срокове, в които очаквате първите резултати? Тоест от страна на Комисията има ли вече конкретна информация за напредък по темата? И със следния подвъпрос обаче. България до края на годината има договор за доставка на природен газ от „Газпром“. Как едната страна, в случая „Газпром“, смята, че едностранно може да измени този договор, като казва, че иска плащанията да бъдат в рубли. Един договор в международното право означава, че договорите се променят с участието на всички страни, които са ги подписали. Не съм наясно как някой може едностранно да променя договор?! Това противоречи на всички международни правила. Така че разсъждавайки в тази посока, за нас е важно да знаем има ли конкретни стъпки, действия и напредък по отношение на идеята на Европейската комисия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

на 23 март Европейската комисия публикува съобщението относно сигурност на доставките и достъпни енергийни цени, възможности за предприемане на незабавни мерки и подготовка за предстоящия зимен сезон. Комуникацията предлага колективни действия на ниво Европейския съюз за гарантиране сигурността на газовите доставки на разумни цени. В нея е поместено и съответното предложение за съвместно закупуване на газ, включително втечнен природен газ, впоследствие

на природен газ и водород са сред останалите предложения за ограничаване на темпа на нарастване на енергийните цени, включени в това съобщение. Следва да се посочи, че няма единен универсален отговор на енергийната криза, тъй като държавите членки имат специфични особености, специфични енергийни профили, ниво на енергийна взаимосвързаност, ниво на гъвкавост на договорите, ниво на срочност на договорите, дългосрочност и така нататък. В тази връзка Комисията има готовност да продължи работа по темата, включително и в рамките на предстоящи обсъждания с държавите членки. Очаква се Комисията да представи през месец май 2022 г. план за намаляване на зависимостта от руски енергийни източници, както и оценка на възможностите за оптимизиране на модела на електроенергийния пазар. Във връзка с въпроса за съвместно закупуване на газ и впоследствие на водород подкрепяме създаването на специална работна група и сме инициирали допълнителни документи, описващи в детайли локалната инфраструктура, така че да може да съдействаме за по-висока степен независимост на целия регион. Съответната група следва да улесни преговорите с ключови международни доставчици, включително втечнен природен газ от Съединените щати, страните от Средиземноморието, Африка и Близкия изток. Работата на групата ще бъде подпомагана от представители на държавите членки, като преговорният екип ще се ръководи от Комисията. Идеята за съвместни покупки на газ следва подхода, установен при закупуването на ваксини по време на пандемията от COVID-19. В тази насока е и разпространеният в България в навечерието на Европейския съвет нон-пейпър за общ подход. На заседанието на Европейския съвет от 24 и 25 март 2022 г. лидерите на страните на Европейския съюз се споразумяха да работят заедно за доброволно съвместно закупуване на газ, втечнен природен газ и водород, използвайки по оптимален начин колективна политическа и пазарна тежест на Европейския съюз и неговите държави членки за намаляване на цените в хода на преговорите, както Вие споменахте, при по-големи цени съответно се реализират икономии от мащаба. Общата платформа за закупуване ще бъде отворена и за страните от Западните Балкани и трите асоциирани държави от Източното партньорство. На 7 април 2022 г. на заседание на генералните директори по енергетика официално бе представена платформата на Европейския съюз за природен газ EU Energy Platform новаторска рамка за агрегиране на търсенето, координация на обхвата, оптимизиране на инфраструктурата, поддържаща сигурността на доставките. Към момента тече провеждане на консултации с регионални групи, които ще продължат две седмици, и по-късно се очаква – на 26 април, да се състои първата среща с фирми – доставчици на природен газ от Щатите. В допълнение Република България кандидатства за техническа помощ в отговор на покана на Европейската комисия по REPower за намаляване на енергийната зависимост на Европейския съюз руски изкопаеми горива. Техническата помощ е инициатива за идентифициране на допълнителни възможности за диверсифициране на доставките на природен газ и увеличаване на обемите втечнен природен газ и вноса по тръбопроводи от неруски доставчици по неруска инфраструктура.

Доволен съм, господин Министър, че България се е включила в тази инициатива и има огромна перспектива, защото колкото са по-големи обемите, цените могат да бъдат по-благоприятни и това може да доведе до нов вид сигурност за целия Европейски съюз. Забележете, че ние сме единствената страна – член на Европейския съюз, с подобна зависимост от един доставчик. Никой друг не е допуснал такова нещо. това е дългогодишна политика в България, която сега е време да бъде променена. Когато зависиш от един доставчик, това е много голям риск. Ние затова трябва да изградим своите алтернативи. Така че правя тази реплика да Ви дам възможност и да доразкажете за тази европейска политика. Разбирам, че месец май очакваме да имаме първите сигнали какви ще бъдат възможностите от тази нова платформа. Но според мен това е бъдещето и това е посоката, в която трябва да се насочим различни доставчици, алтернативи. Това ще ни гарантира и сигурност, и по-благоприятни цени. Никой няма да може да ни казва: ама от утре ще плащате в еди-каква си валута, от утре няма да си получавате доставките. Никой няма да може да ни дръпне кранчето.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Димитров, исках единствено да отговоря на Вашия въпрос относно начина на плащане по съществуващия договор. Към момента договорът е по Швейцарското право, което изисква допълнителни детайли. Изискали сме правен преглед на изпратеното към „Булгаргаз“ писмо и съответно допълнителни детайли от „Газпром Експорт“, които да изяснят механизмите, така че българската компания да не изпада по никакъв начин в неизпълнение на договора, съответно да постави под риск евентуален арбитраж и ползите на българското общество. Относно подхода на Европейската комисия, в допълнение още от началото на отоплителния сезон исках да инициирам регионална среща на всички енергийни министри на всички съседни държави около България по ред причини. Поради войната в Украйна тази среща беше отложена за месец май. Но поради това, че споделям изцяло Вашата визия за това, че следва решенията да са доста гъвкави, бързи и ефективни, мисля, че алтернативата на общия подход в Европейската комисия също е регионален подход, който да обхваща Западните Балкани и Югоизточна Европа. По този начин и със съществуващата инфраструктура, и с партньорските ни отношения, особено на фона на втечнен природен газ и съществуващи терминали в Гърция и Турция, мисля, че ще успеем да създадем достатъчно ясна рамка за това как да гарантираме енергийната си сигурност през следващите сезони. Благодаря Ви. Преминаваме към въпрос от народния представител Антоанета Цонева относно ПАВЕЦ „Чаира“, село Сестримо, община Белово, област Пазарджик. Заповядайте, госпожо Цонева, да развиете Вашия въпрос.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

в процеса на извършване на тестове. Капацитетът на ПАВЕЦ „Чаира“ включва четири синхронни агрегата „Тошиба“, всеки с мощност от 210 мегавата в турбинен режим и 186,2 мегавата в помпен режим, като това я прави най-голямата подобна централа в Югоизточна Европа. От април 1995 г. са в експлоатация първи и втори агрегат, а от август 1999 г. – трети и четвърти агрегат. Към момента три от четирите ѝ помпи не функционират, две от тях са в дългогодишен ремонт, а третата аварира миналото лято и все още не е пусната в действие. Дългогодишният ремонт, в това число и на авариралата на 23 март 2022 г. турбина, е удължаван многократно. Липсват и достатъчно публична информация, и документи за възлагането на ремонтните дейности без обществена поръчка. В нарочна пресконференция на 23 март заявихте, че тече проверка и се събират данни за това какво се е случило с агрегата. Каква информация открихте и какъв е резултатът от извършената проверка и има ли данни за извършено престъпление? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Цонева. Имате думата за отговор, господин Министър.

аварията възниква на 23 март 2022 г. в 15,23 ч. Първо и най-важно – искам да подчертая, че по никакъв начин не са засегнати човешко здраве и живот на когото и да е от експлоатационния или ремонтния персонал. Също така следва да се каже, че машината не е била предадена на нейния собственик – „Национална електрическа компания“ ЕАД, тъй като е трябвало да преминат всичките етапи на водни проби, както и реалните 72-часови тестове, които е следвало да се проведат няколко дни по-късно. Това също така означава, че всички изпитвания на машината се осъществяват по методика, разработена от консорциума, извършващ рехабилитацията на хидрогенератор 4. В процеса на изпитване на машината в турбинен режим се чува силен еднократен шум. Това налага нейното аварийно спиране, последвано от оглед на външна видима част на хидрогенератора от специалисти на консорциума и представители на „Национална електрическа компания“ ЕАД. Установен е силен теч на вода, примесена с машинно масло. Сутринта на следващия ден – 24 март, е направен повторен оглед на хидрогенератора, при който е констатирано наличие на надлъжни пукнатини в от общо десет статорни колони, част от спиралната камера на турбината. За възникналата ситуация са информирани всички компетентни органи. Незабавно е назначена независима проверка от изпълнителния директор на „Българския енергиен холдинг“ ЕАД, която да включва технически анализ на причините, довели до аварията, както и установяване на евентуални умишлени действия. Със заповед на изпълнителния директор на „Българския енергиен холдинг“ в комисията са включени експерти от страна на Енергийния холдинг, Техническия университет – град София, други организации за експертиза в тази област, включително текат интензивни разговори за съдействие при установяване на причините, довели до аварията, с фирмата дизайнер на цялото машинно оборудване, а именно „Тошиба“. Застрахователят на консорциума вече е извършил няколко огледа на място. Описани са всички видими и компрометирани механични части на хидрогенератор 4. Следва да се изготви констативен протокол и доклад от застрахователя, който да позволи на специалистите да стартират демонтажни работи с оглед установяване в пълнота на всички повредени елементи, и най важното – конкретните причини, довели до тази авария. На този етап такъв все още не е представен. В допълнение искам да Ви информирам, че вече е направен правен анализ на договора, подписан за цялостната рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“, и в момента се обмислят правни действия, свързани с търсене на отговорност на съответните лица. Също така мога да Ви уверя, че в хода на анализиране на аварията, довела до възпрепятстване на вкарване в разполагаемост на 210 мегавата в енергийната система на България, всички допълнителни данни ще бъдат своевременно изпратени към съответните компетентни органи и към народните представители. Благодаря Ви. Благодаря, господин Николов. Желаете ли реплика? Не. Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Красен Кръстев относно проблеми с чести спирания на електрозахранването в село Търнава, община Бяла Слатина. Заповядайте, господин Кръстев – имате думата да представите Вашия въпрос.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 Голяма част от жителите на кметство Търнава, община Бяла Слатина, имат проблем с чести спирания и прекъсвания на електрическото захранване в селото, водещо до повреди в електрическите уреди за бита, което нанася сериозни щети в бюджета им. Често се случва прекъсванията да са за повече от няколко минути, което загатва по-сериозен проблем в електропреносната мрежа и поставя под съмнение надеждността ѝ. Ангажирал съм се лично с проблема и искам да помогна за неговото разрешаване, и то с Ваша помощ, като бих искал да науча причините за честите прекъсвания на електрозахранването в селото. По информация от хората в кметството всички прекъсвания, споменати по-долу, са нерегламентирани, като за тях не е имало уведомяване по надлежен ред. Уважаеми господин Министър, какво ще предприеме Министерството на енергетиката за преодоляване на проблема? Планирани ли са инвестиции от собственика на мрежата за подобряване на състоянието, качеството на електрическата енергия и непрекъснатост на доставянето. Жителите на Търнава се надяват на разрешаване на проблема, като това да е свързано с конкретни срокове за изпълнение. На Вашето внимание представяме и част от прекъсванията за последните два месеца по дати и часове

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Кръстев, във връзка с поставените от Вас въпроси относно проблемите с електрозахранването в село Търнава, община Бяла Слатина, бих искал да Ви информирам за следното: обектите на клиентите в село Търнава се захранват с електрическа енергия от 10 броя трансформаторни постове, захранени от електропровод „Скът“, подстанция Бяла Слатина. От направената справка в електронните дневници на специализираното диспечерско звено на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за периода, цитиран и от Вас, включително от 3 октомври 2022 г. до 3 април 2022 г. се установява, че за село Търнава са регистрирани 37 броя непланирани прекъсвания на ниско ниво напрежение, 33 броя на ниво средно ниво напрежение и 10 броя планирани прекъсвания на ниво средно напрежение. Прекъсванията на електрозахранването на посочените в писмото дати 23 февруари 2022 г., 12 и 13 март се дължат на преходни повреди в електроразпределителната мрежа, а прекъсването на електрозахранването на 15 март с продължителност 4 часа се дължи на манипулация при извършване на планов ремонт от електроенергийния системен оператор

2022 г. по електропровода „Скът“ са сменени 19 броя стълбове; - През месец октомври 2021 г. е извършена профилактика на трансформаторни постове; - Извършено е симетриране на товарите по мрежата; Преработени са мостови съединения; - Извършена е подмяна на съществуващи проводници с усукани изолирани проводници, след което същите са новорегулирани; - Поставени са допълнителни заземявания по изводите и трансформаторите; - Извършено е кастрене в сервитутната зона – мрежа на ниско напрежение; - Монтирани са 50 броя дивертори, движещи се пластини с рефлекторно покритие, окачени на въздушните електропроводни линии, и т.н.; - Монтирани са 10 броя дистанционери по въздушните електропроводни линии с цел ограничаване на прекъсванията на електроснабдяването вследствие на силни ветрове; Извършен е и допълнителен ремонт и е възстановена хидроизолацията на трафопост № 14 в самото село Търнава. През 2022 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД планира да извърши подмяна на кабелна линия средно напрежение от съществуващ желязорешетъчен стълб ВЕЛ „Скът“ – отклонение ТП № 1, Търнава, с приблизителна дължина 400 метра. Проектът се изпълнява по реда на Закона за устройство на територията след влизане в сила на разрешение на строеж, издадено от съответната общинска администрация. В заключение бих искал да Ви информирам, че във връзка със съдържащия се в писмото Ви сигнал на основание чл. 75, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката съм наредил на контролните органи на Министерството на енергетиката да извършат извънредна проверка на техническото състояние и експлоатацията на електроенергийните обекти на населеното място. Срокът за извършване на проверката изтича днес, на 15 април, като за нея ще се състави протокол съгласно изискванията на Закона за енергетиката и ще Ви уведомя допълнително. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Николов. Желаете ли реплика? Заповядайте, господин Кръстев. уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Доволен съм от отговора на поставения въпрос. Надявам се хората от кметство Търнава да са гледали този отговор и да останат доволни и вярвам, че оттук насетне няма да има проблем с електроснабдяването и качеството на доставяната енергия. Ако случайно се се случи това нещо, било то минимално или временно прекъсване, което да донесе щети, евентуално ще бъдем уведомени и двамата и може би ще Ви поканя да отидем на място да се

Преминаваме към въпрос към министъра на младежта и спорта Радостин Василев. Въпросът е от народния представител Димитър Николов относно финансиране, организиране и провеждане на ученически спортни игри през 2022 г. Имате думата, господин Николов. Уважаеми господин Председателствуващ, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Ученическите състезания и спортни игри през годините са показали своята фундаментална роля в развитието на българския спорт, както и са се доказали като една от най-ефективните младежки политики. Лично аз в качеството си на председател на Постоянната комисия по младежта и спорта в Общинския съвет – Горна Оряховица, съм се докоснал до тази емоция на младите хора и техните треньори. Ученическият спорт е превенция спрямо агресията, формира комплекс от качества сред младите хора, изгражда преди всичко личности. Десетилетия наред България има своите утвърдени традиции и множество международни успехи в ученическия спорт. Ученически игри у нас обаче не са се провеждали от 2019 г., като една от причините е и пандемичната обстановка. Доколкото ми е известно, същинската причина обаче се състои в съдебен спор между повереното Ви министерство и Българската асоциация за ученически спорт, която е от основните организатори на националните ученически игри. Въпросът ми е следният:

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Николов! В отговор на поставения въпрос заявявам следната информация: ученическите игри действително са част от мерките за реализиране на приоритетите на Министерството на младежта и спорта към насърчаване на учащите към физическа активност, развитие и усъвършенстване на спортно-техническите умения, създаване на условия за развитие на индивидуалните способности и мотивация за спортно усъвършенстване, осъществяване на подбор на спортни таланти и създаване на възможности за изява на ученици в областта на спорта както на национално, така и на международно ниво, включително за участие в световни ученически първенства. Ученическите игри са най-масовата и значима национална спортна проява за ученици, включена в Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката. Аз самият съм участвал дълго време в тях, докато се провеждаха и бях ученик. Състезанията от ученическите игри за учениците от 5 до 12 клас се провеждат за ученици от три възрастови групи – от 5 до 7 клас, от 8 до 10 клас и за 11 и 12 клас, по пол и дисциплини от 8 вида спорт и на 4 етапа: вътрешноучилищен и общински, областен, зонален и финален. В програмата на ученическите игри са включени спортовете лека атлетика, волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, бадминтон, тенис на маса и шахмат. Към настоящия момент организатори на ученическите игри са училищата, общините, Българска асоциация „Спорт за учащи“

втори областен, трети зонален и четвърти финален етап на ученическите игри за ученици от 5 до 12 клас. През последните 5 учебни години от бюджета на Министерството на младежта и спорта са осигурени средства в размер на 508 хил. лева годишно за организирането и провеждането на ученически игри от 5 до 12 клас. През настоящата 2021 – 2022 учебна година са осигурени средства общо в размер на 621 хил. лв. Традиционно основен партньор на Министерството на младежта и спорта при организирането и провеждането на състезанията от ученическите игри е БАСУ. За учебната 2019 – 2020 и 2020 – 2021 г. не беше сключен договор с БАСУ за организиране на състезанията от областния, зоналния и финалния етап на игрите поради възникналата пандемия, за която и Вие споменахте, и въведеното извънредно положение. Периодичното налагане на ограничителни мерки попречи и се проведоха частично игри с приблизителен обхват от 60 хил. ученици за 2019 – 2020 и 35 хил. ученици за 2021 – 2022 г. Епидемиологичната обстановка в страната е причината ученическите игри да не бъдат реализирани в пълен обем и през настоящата учебна година. С отпадане на тези мерки от 1 април и с предвидените в правилата за организиране и провеждане на игрите възможности общинските администрации може по собствена преценка да удължат срока за провеждането на първия етап вътрешноучилищни и общински състезания до края на учебната 2021 – 2022 г. Неизпълнението в срок на състезанията от най-масовия първи етап на ученическите игри е причина за непровеждане и на следващите финансирани от Министерството на младежта и спорта етапи – областен, зонален и финален. Към настоящия момент БАСУ има неизплатени финансови задължения към Министерството на младежта и спорта по предходни договори, които аз съм заварил като министър, чийто срок за изпълнение е изтекъл, общо в размер на 41 хил. 533 лв. и 91 ст. В тази връзка Министерството

В тази връзка Министерството на младежта и спорта, оценявайки ролята на най-мащабната проява в областта на спорта за учащи за осигуряване на подкрепа за децата и младежите за тяхното хармонично развитие и позитивна житейска реализация, предприема действия за осигуряване на организацията и провеждането на ученическите игри. Но докато не бъде изплатено или

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз съм частично удовлетворен от отговора, защото определено средствата за ученическите игри са завишени от изнесената информация, но ще ни е трудно да обясним на децата, на техните треньори и педагози, че именно един съдебен спор и една неизплатена неособено голяма сума спъва реализацията на ученическите игри в пълния им обем. И искам да Ви благодаря в лично качество от избирателния си район – Горна Оряховица и Велико Търново, че давате заявка за нова спортна зала след спечелване на купата на България от Хандбалния клуб – Горна Оряховица при мъжете. Наистина мисля, че отдавна този регион се нуждае от нови спортни съоръжения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Николов. Дуплика? Не. Благодаря, господин Василев, за участието в днешния парламентарен контрол. И сега преминаваме към въпросите към министъра на вътрешните работи господин Бойко Рашков. Първият въпрос е от народния представител Халил Летифов относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден. Заповядайте, господин Летифов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Министър! Задавам поредния въпрос за оказан тормоз и полицейски натиск по време на предизборната кампания през месец юли и през месец ноември на 2021 г. Това е един от поредните случаи, за които ние имаме намерението да не е просто статистика в сводките и в медийните публикации, защото всеки един отделен случай е съдба, поругано достойнство и чест, а много голяма част от тези случаи всъщност помнят и едни отречени, мракобесни времена, за които ние сме се борили да бъдат променени, забравени и никога повече допуснати. Конкретният случай е с господин Ахмед Ходжа, който е кмет на село Търничене в община Павел баня, който също е привикан да подписва протоколи. Ние се интересуваме какви са данните и обвиненията към него, за да бъде привикан той и да подписва протокол, като се има предвид, че този човек е за пореден мандат кмет на това село, помни тези срамни времена, за които споменах, но той не помни в тези 32 години демокрация

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! На въпроса директно – натиск и тормоз. В Министерството на вътрешните работи няма такива данни. Апелирам към тези, които разполагат с подобни, да ги предоставят, и то на прокуратурата, а тя да възложи разследване на следователи от съответните окръжни следствени служби. Това е редът в нашия закон, така че моля да постъпите в съответствие със Закона. Иначе участието тук, от тази трибуна, с непрекъснато повтаряне, че някой връща държавата назад, използването на изрази като мракобесни времена и други подобни няма нищо общо с действителността. Това, което се случва във връзка и по време на изборите, е дейност, която е разписана в Закона. Ако някой от питащите апелира към това да не се спазва Законът, органите на Министерството на вътрешните работи да не изпълняват своите правомощия, които са указани в Закона, да не се разкриват престъпления по Глава III от особената част на Наказателния кодекс, свързани с купуването и продаването на гласове, нека да го каже гласно. С подобни мантри, че някой действително бил нарушавал правата на гражданите, аз няма да се съглася. Що се касае конкретно, и с това ще изчерпя – за този човек, за когото пита господин Летифов, е постъпила информация от Държавната агенция „Национална сигурност“, за да се пристъпи към предупредителен протокол там по отношение на този човек на основание – законно. Законното основание е разписано в чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Лично аз не виждам абсолютно никакво нарушение в случая. Така че моля, нека уважаваме Закона, а не да правим волни и само и единствено политически интерпретации. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Рашков. Имате думата за реплика, господин Летифов. Благодаря, господин Председател. Това е поредният случай с поредното, как да го нарека, политическо отношение от страна на политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, което, забележете, уважаеми колеги, е пазителят на Закона, на върховенството на правото, на човешките права и свободи, които са гарантирани от Закона. Под мантрата – за пореден път повтарям, на борбата с купения вот, срещу престъпността, която трябва да се води безспорно, и тези, които са нарушили – да, Глава трета казва какво се случва с тях, но тези, които не са нарушили и влизат под обекта на тази Глава трета, всъщност вече са с нарушени права. Защото за тези 20 хиляди случая видяхме няколко десетки, които са стигнали до съответните органи с някакви данни, които трябва да се произнесат за тези престъпления. Останалото

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Напълно разбирам положението, в което са изпаднали някои политически партии в нашата страна, да се оправдават, след като са извършили десетки случаи, опити, действия, свързани с престъплението купуване и продаване на гласове, през миналата година и не само през миналата година. За днес има един случай и много искам да стигнем до него, за да се върнем назад, около четири-пет години. Да кажем тогава какво се е случвало, тъй като някои от зрителите на телевизията може би ще останат с впечатление, че едва ли не в нашата страна само през 2021 г. са вършени такива престъпления, тъй като министър на вътрешните работи е господин Бойко Рашков. Той е виновен за това, че са образувани десетки дела за престъплението купуване и продаване на гласове. Друго нещо няма. Да, вярно е в момента, тъй като статистиката вече се попълва с влезлите в сила присъди срещу и за такива престъпления, малко става неудобно да се говори, че такива няма. Да, вярно е, че те не са много, тъй като става дума за съответна форма на политическа корупция. Някои дават парите на граждани, които с главата си влизат в огъня, и после се изправят на подсъдимата скамейка, а пък един ходеше в Хасковско да потупва по рамото и да прегръща хора, които бяхме арестували там през миналата година по време на избори, заловени в купуването и продаването на гласове. Точно в интерес на тази партия, на която нейният лидер ходеше там да прегръща и целува. Да говори пред медиите колко е лош министърът, а той, който е добър, тъй като вероятно той или някой като него е давал тези средства на тези хора. Те не могат да извадят от джобовете си и от сметките си 200, 300, 500 хил. лв. Така че и тук не можем да докажем всички случаи. Действително това е така, защото е много трудно, както при подкупа, когато са заинтересовани и двете страни, да докажем подобни деяния. Това е известно на всички практикуващи юристи от гилдията, от магистратурата, включително, разбира се, и на служителите

който по силата на българската Конституция, законите и Правилника е длъжен да предоставя поисканата му информация на народните представители, да не му позволявате, при това извън времето, което му позволява Правилникът, да прави внушение, политически изказвания и за пореден път да лепи етикети на една политическа партия и отново да се опитва да замесва всички служители на Министерството на вътрешните работи. Не, ние такова нещо не сме казали. Там има достойни служители. Ние от тях сме чували, че те се срамуват за натиска, който и те усещат.

Добре, ако процедурата е същата, ще го прекъсна. Заповядайте по начина на водене. Ако кажете същото като господин Летифов, ще Ви изключа микрофона.

Така излиза. правеше внушения във връзка с провелата се кампания в област Хасково, защото на мен не ми е известно кой е бил този председател, който при явни доказателства, че са купували гласове, господин Министърът не е реагирал. С това внушение, тъй като съм депутат от Хасково, мисля, че лепи етикети на всички депутати от област Хасково. моля, когато става въпрос за такива обвинения, министърът да бъде конкретен и да назовава конкретни имена, защото този етикет се лепи върху всички нас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, господин Мехмед. На Вас не Ви е ясно – на мен още по-малко може да ми е ясно. Не знам какво точно е ставало в Хасково. Моля, господин Министър, да прецените дали не е нужно да говорите с имена, за да е ясно на колегите от ДПС. Може ли сега да преминем към следващия въпрос? Господин Чакъров – заповядайте да развитие Вашия въпрос.

Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Рашков, в село Бистра, община Алфатар, област Силистра, откъдето съм избран за депутат, по време на предизборната кампания за парламентарните избори на 11 юли миналата година на господин Ибрям Ибрям общински съветник и общински председател на младежкото ДПС, е връчен предупредителен протокол от полицейски органи по Закона за МВР. Протокол се съставя по конкретен състав от Наказателния кодекс. Във въпросния протокол от полицейските органи е записано, че той е съставен въз основа на достатъчно доказателства, без да е посочено какви са те и без конкретно правно основание. Във връзка с това въпросът ми е конкретен: по смисъла на кой член от Наказателния кодекс е съставен предупредителният протокол на Ибрям Ибрям? Ще помоля за по-конкретен отговор и без внушения, и без произнасяне на присъди, и без така да ни насочвате нас народните представители, цялата общественост, в правната материя. Има юристи, адвокати. Затова, ако е необходимо, ако някой от нас не е такъв,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! По отношение на въпроса – конкретно. Въпросът се отнася до действие и натиск, тормоз също от страна на МВР. Преди малко някой поиска конкретика в моя отговор. Аз също искам конкретика – в какво се изразява тормозът и натискът, за да мога да отговоря, разбира се. Вие не давате никаква конкретика, защото сте направили въпроси на ксерокс с един и същи въпрос: оказване на натиск и тормоз, и нищо повече не казвате. На какви данни стъпвате, за да твърдите, че е оказан натиск и тормоз? В какво се е изразил натискът и тормозът? Естествено, питате и на какво правно основание се съставя, ако е съставен, протокол – предупредителен. Правното основание съм го подчертавал многократно – чл. 65 от Закона за МВР, тоест правното основание съществува. Съществува и фактическо основание. В конкретния случай са били налице оперативни данни, включително искам да подчертая това, и от предходни изборни процеси, които вече са в миналото, включително и за подготовката на изборите на 11 юли, за това, че този гражданин, за който ме питате, има основание да се предположи, че ще участва в нерегламентирана в Закона дейност, свързана с подготовката и провеждането на изборите. Оттам извод, че би се извършило и престъпление от кръга на така наречените престъпления против политическите права на българските граждани. На това лице, за което ме питате, му е разяснено в какво се състои предупреждението,

тъй като протоколът се съставя в един-единствен екземпляр пак по-силата на чл. 65 от Закона за МВР, откъде правите останалите изводи във връзка с този същия протокол, който по дефиниция Вие не може да притежавате? Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Рашков, колеги! Моят въпрос беше на какво правно основание е привикан и е съставен предупредителният протокол? Такива протоколи са направени и са съставени, и са накарани хората да подпишат – десетки хиляди. си сметка в една предизборна ситуация какво означава това по отношение на актива, който работи за изборите? Това, което казвате, Вие, господин Рашков, тук от трибуната на Народното събрание това не са отговори на въпросите, които ние задаваме. Вие по-скоро едва ли не произнасяте присъди оттук. Обявявате информация и данни, които би следвало да бъдат потвърдени, но от устата на един министър на вътрешните работи това в никакъв случай не подхожда да бъдат изказвани по този начин. Давате ли си сметка какво напрежение се създава сред тези хора, които са се впрегнали да работят в предизборната кампания? Сигурни ли сте, че крайната цел не е това да има отражение и на изборните резултати? Може ли да твърдите, защото се остава с друго впечатление, че се подхожда по различен начин към политическите сили? От това, което чуваме тук, едва ли не само една-единствена политическа сила е в такъв аспект с упреци, че извършва една или друга дейност. Освен това за критерии за индикаторите за свършена работа в системата на вътрешните работи е всичко това, което е извършено, на какъв етап е придвижено? Защото Вие прехвърлихте да търсим ние информация от прокуратурата на следващ етап. На повечето си отговори Вие посочвате, че няма досъдебно производство, създадено процедурата да следва. Моят допълнителен въпрос колко от тези сигнали и подписани предупредителни протоколи са стигнали до съда. На съдебна фаза колко са случаите, които са финализирани с обвинения? Има един случай в област Силистра, който знаем с колегата ми, който е народен представител оттам, и той е по сигнал, който ние сме подали, и действително беше хванат. Така че ние не сме против

Но се остава с впечатлението, че има наистина диференциран подход и това хората, когато обикалям по регионите, го споделят и гледайки парламентарния контрол по този начин. Надявам се да получим отговор. И наистина по отношение на индикаторите да получим: колко е успеваемостта? Наистина трябва да се борим с купуването и продаването на гласове – това е бич за демокрацията и негатив, така че ние сме за това като политическа сила, казваме го на висок глас тук от високата трибуна на Народното събрание,

от народния представител Йордан Цонев относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден. Заповядайте, господин Цонев. Да предупредя, че парламентарният контрол ще продължи до 18,00 ч. Благодаря Ви, господин Председател. Както уточнихте, въпросът ми касае предизборната кампания за изборите на 11 юли 2021 г., когато в град Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново, е извършен обиск на дома на господин Сунай Мунков – общински съветник и член на Общинския съвет на ДПС – Велико Търново. Разбира се, въпросът е с намерението да проучим тези конкретни случаи, за които говорихме. На какво законово основание и по кое досъдебно производство е извършен горепосоченият обиск или ако има

РАШКОВ: Господин Председател, уважаеми народни представители, въпросът е идентичен, разбира се, тук са сменяни само имена за оказан натиск и тормоз. Трябва да кажа,

този, който притежава такава информация, да я предостави по компетентност на съответния орган. няколко пъти вече чух как се уважават служителите на Министерството на вътрешните работи, които са съвестни, което споделям, по този ли начин, като ги обявяваме тук от трибуната на парламента, че упражняват незаконен натиск и тормоз върху български граждани, така ли се грижим и бдим за техния авторитет? Това политическо лицемерие малко превишава нормите според мен. Що се касае до конкретния случай. Конкретният случай се отнася за Великотърновско, където е постъпила първична информация, касаеща данни за престъпление по чл. 162, ал. 2 от Наказателния кодекс. Тази информация е постъпила в съответното полицейско управление. Уведомена е районната прокуратура, нищо не е правено извън Закона и извън надзора и контрола на районната прокуратура. За целта тези материали са регистрирани както в полицейското управление, така и в прокуратурата, като при всеки един случай, когато постъпват данни за извършено престъпление. Нищо необичайно няма тук. Необичайното е единствено в това, което чуваме непрекъснато, в опита да се прави някаква политика, че активисти на ДПС са били примерно проверявани, призовавани и им е съставен съответен протокол по закон. Това е особеното в случая – че става дума за представител на „Движение за права и свободи“. Само че нека да имаме предвид както представителите на „Движение за права и свободи“ – техните членове и симпатизанти, така и всеки български гражданин, ако участва в дейност, за която се получи информация и която е незаконна, органите на МВР са длъжни да вземат съответно отношение. Ние в Министерството на вътрешните работи не делим гражданите на такива, привърженици на „Движение за права и свободи“ или някоя друга политическа партия. По отношение конкретно на лицето е имало, както вече подчертах, миналата година по време на предизборната кампания или в изборния ден данни за съпричастност към деянията купуване и продаване на гласове. Затова са регистрирани тези материали в съответното районно полицейско управление и в съответната районна прокуратура – не за нещо друго. За всички действия, които в онзи период са предприети от органите на Министерството на вътрешните работи, са съставени съответни протоколи нещо, което е рутинно за дейността на тези държавни органи. Ако някой иска да ги спира да не вършат тази дейност, няма да може да го направи. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Министър. Заповядайте за реплика, господин Цонев. Никъде, господин Председател, във въпроса си не съм говорил за натиск Това е заглавието на всички въпроси – това има предвид. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Заглавията са си заглавия, аз зададох конкретен въпрос. Получих конкретен отговор, какъвто и очаквах да получа че по сигнал се извършва обиск. Пак по сигнал другаде се извършва подписване на протокол. Пак по сигнал еди-какво си се прави. И предния път имах възможност да го кажа, и сега ще го кажа. На всички е ясно, няма балами в тази зала, как се дават тези сигнали. И когато няма намерено нищо, защото този случай е такъв и хиляди други са такива, какво остава от цялата работа? Ние това се опитваме да обясним – че не всеки сигнал води до обиск, не всеки сигнал води до предупредителен протокол, не всеки сигнал е автентичен. Да не говорим, че прекрасно знаем за практиката сигналите да бъдат инспирирани. Затова е този дебат и толкова много въпроси. Ако Ви се вижда, че са правени на ксерокс, на нас пък ни се вижда, че действията Ви са на ксерокс и те не правят чест на една институция, която е призвана наистина да опазва обществения ред, да го опазва не ползвайки правомощията, а така, както е решил министърът, защото очевидно е, че може да бъде направено едно нещо така, може да бъде направено и иначе. И миналия път казах, и сега пак го казвам, при това опитвам се да бъда добронамерен и с добър тон без мания за величие. Когато имаш 20 хиляди такива случая и от тях 200 са стигнали до съда, малко трябва да се замислиш дали сигналите са били автентични, дали не е плод на работа на конкурентни политически сили или други, други и така нататък, и така нататък. Просто цялата тази история е толкова омерзителна, че нямам думи да Ви го разкажа. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Цонев. Желаете ли думата за дуплика? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, мисля, че малко поне да тръгнем към изясняване на думата омерзително. Кое е омерзителното? Дали голословните твърдения, или конкретните данни, които аз соча? И това, което каза преди малко господин Цонев, е невярно, защото ето как започва въпросът на господин Цонев. Въпросът е от Йордан Цонев на основание Конституцията относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания. Ето това е въпросът и този въпрос е ксероксната политика в момента на парламентарния контрол. И сега конкретно ще кажа нещо и ще Ви зачета. Така че дали е казвал, или не е казвал господин Цонев „натиск и тормоз“, то е ясно от въпроса. Второ, на конкретните отговори, които дадох, се казва: всички знаем как се инспирират сигнали. Ето сега ще Ви зачета нещо, защото така поискаха. „Според придобитите данни за предстоящите към него момент парламентарни избори“, така пише там, „активисти на парламентарна група ДПС се подготвяли да изградят схема за раздаване на финансови средства на лица с оглед тяхното мотивиране да гласуват за политическата партия, която представляват. Финансовите средства щели да се предлагат дори на лица, за които им е известно, че са техни симпатизанти, с оглед сигурност, че ще упражнят правото си на глас. Според придобитата информация щели да бъдат предоставени финансови средства на отговорници в кавички по различни региони, които от своя страна да организират достигането на финансовите средства до конкретните гласоподаватели. Информация с идентичен характер е получена и в дирекция „Вътрешна сигурност“ на Министерството на вътрешните работи.“ И няма да кажа кой е бил отговорникът с името, което пита господин Цонев, в региона, за който се отнася – това, което аз се опитвам да разясня. Спестих някои неща досега, но изглежда искат наистина конкретика. Ще давам такава конкретика, когато преценя, че

Добре, заповядайте по начина на водене, но знайте, че с нищо не съм нарушил, нали така? Сега правя нарушение, като Ви давам думата.

Много благодаря, че беше прочетен сигналът. Точно за такъв тип сигнали става въпрос, те също са правени на ксерокс. Благодаря Благодаря Ви, господин Цонев. Това беше реплика на дуплика. Как се казва? – Триплика. Има още много въпроси, в които ще можете да кажете това нещо или Вашите колеги. Пропускаме въпроса на господин Ерджан Ебатин, който е информирал, че отсъства, и преминаваме към въпрос от Фатме Рамадан. Заповядайте, госпожо Рамадан, да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател! Господин Министър, на 10 юли 2021 г. в град Айтос, област Бургас, господин Алихан Камбур, член на Областния съвет на младежкото ДПС – Бургас, е привикан в Регионално управление – Айтос, за това, че е раздавал агитационни материали на 8 юли 2021 г., като на същата дата му е съставен протокол за това. Също така е привикан и от инспектор за обучение на избиратели чрез използване на таблет със симулатор за машинно гласуване на 7 юли 2021 г. В деня на изборите му е направена рутинна проверка в село Черна могила. В тази връзка въпросът ми към Вас е: на какво законово основание е привикан в Регионално управление – Айтос, и в какво се изразява наличието на достатъчно данни,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Рамадан, задавате ми въпрос, на който е отговорено. Благодаря Ви.

Господин Министър, за огромно съжаление, на нас младите народни представители ни давате много лош пример как България не трябва да има такъв вътрешен министър. Ние народните представители представляваме обществото и аз от Вашия не-отговор разбирам, че няма какво да отговоря на това младо момче. От самото начало си позволявате да ни четете лекции по право. Съжалявам, аз не съм юрист, но съм химик и аз мога да Ви чета лекции например за алкохолната ферментация. Благодаря. Госпожо Рамадан… Да, ще Ви дам думата за дуплика, но все пак някакви граници трябва да има тук в парламента.

младият човек се опитва да прескочи някаква бариера, нещо, което не трябва да си позволява. Не знам къде се е научил на това и може би трябва да се учи още, и то не само химия, а и нещо друго да учи.

което е много важно за младите хора, не само, а и за други, не може само преди два месеца да ми се поставя същият въпрос, на 18 март същият въпрос, на 18 март е отговорено на този въпрос, и то е отговорено на този въпрос, който е поставен от лидера на ДПС господин Карадайъ. Не може днес същият въпрос да ми се поставя от младия човек, химика, и и да се използва моят отговор, че не може по един въпрос да се провежда парламентарен контрол на един министър, на един и същи въпрос, само че поставен по малко по-различен начин. Така че, моля, когато се опитвате да засягате нечия чест, включително моята, имайте предвид, че Вашето поведение не е перфектно и нямате никакво основание от моя отговор да се държите по този начин. Млад човек, моите уважения, но имайте уважение към моите бели коси. Това е възпитанието и това е културата, и тя трябва да е и политическа култура. Благодаря, господин Министър. Сега помолих да проверят все пак в архива дали е задаван въпрос за конкретния човек. Заповядайте, господин Летифов, по начина на водене. Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене и съм съгласен с Вас, че нямаме тема с Вас. Но Вие като председател напомнете на министъра, това, което каза той, уцели само едно нещо – че той е в процедура на парламентарен контрол. Нищо друго не уцели. В процедурата на парламентарен контрол той, разбира се, има своето право, той е политическото ръководство, министърът на Министерството на вътрешните работи, има правото на своите политически изявления, но не тук и не в тази процедура, където той по Конституция и по силата на нашия Правилник е длъжен да дава информация на народните представители. И проверете, както казахте, господин Председател, че на този въпрос не е отговорено и той не е прав. И ние имаме уважение към неговите побелели коси. Желаем му дълги години здраве, но и той да има уважение към своите бели коси. (Ръкопляскания от По принцип би трябвало при внасянето на въпроса, ако е бил повторен, да не бъде възприет. Не, не, просто казвам. Ние ще проверим, ако случайно има и други такива въпроси, господин Министър, ще Ви помоля, въпреки това, ако е отговорено, отговорете втори път по-добре, за да си спестим тази размяна на реплики.

Отнася се за едни и същи лица. Едни и същи лица, които са от едно и също населено място.

Точно се отнася за Рейхан Камбур. И в единия отговор, и в другия отговор, и в едната справка от Областната дирекция на МВР се отнася за този човек, и в другата. Само че когато е правена проверката, информацията, която е получена, касае друго лице. Тази информация е била в процеса на проверката коригирана и се е насочила точно към това лице, което днес ме питате. И по този въпрос, за това лице, за което днес ме питате, е отговорено на 18 март тази година. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Аз ще помоля, колеги, да проверите в стенограмата и така със сигурност ще знаем точно какво се е случило на 18 март.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, господин Министър! На 8 юли 2021 г. в село Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас, господин Айнур Хайрула, който е активист на ДПС, има съставен и подписан протокол, че раздава агитационни материали и обучава избиратели чрез използване на таблет със симулатор за машинно гласуване. В тази връзка въпросът ми към Вас е: на какво правно основание и в какво се изразява наличието на достатъчно данни, за да му е съставен предупредителен протокол. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Рамадан. Имате думата за отговор, господин Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Така са се увлекли някои, че пишейки едно и също във въпросите, даже добавят и измислици

но ако госпожа Фатме Рамадан разполага с такива, моля да ги изпрати. Ще я насоча – тя като химик, съгласен съм, не знае процедурата каква е, към прокуратурата, която ще ги отпрати към следствените органи, тъй като те са компетентни, това е едното, което мога да кажа. Второ, във въпроса няма конкретика и там има други действия, които са извършени, но те не са предмет на въпроса пак, защото парламентарният контрол е ксероксен и няма вникване в ситуацията. Няма истинска защита на правата и интересите на гражданите, ако те са засегнати, има имитация на подобно поведение тук от тази трибуна,

за огромно съжаление, за пореден път не получавам отговор на въпроса си. Кой е отговорен за незаконните действия на Вашите служители по време на предизборната кампания в община Айтос? Ако не сте Вие, защо изобщо заемате този пост? Това, че един млад човек се е ангажирал и обучава избиратели чрез използване на таблет със симулатор за машинно гласуване, на всички ни е ясно, че избирателната активност в България е 30%. Нали трябва някой да ги обучава тези хора. Задавате ли си такива въпроси, или не Ви интересуват? Няма какво повече да се задълбавам, то е ясно, че няма какво да отговоря на този млад човек, защото не получавам отговор от Вас. Само да Ви предупредя, че изминаха онези времена с оказване на натиск и репресии да плашите хората, защото, господин Министър, природните закони не позволяват да се намираме на едно и също място в различно време. Благодаря Ви.

Междувременно обаче вече е отговорено на господин Карадайъ, но може би Вие е нямало как да знаете, тъй като в един и същ ден са внесени двата въпроса.

тъй като отговор за лицата, за които беше поставен въпрос от госпожа Фатме Рамадан, тук отговор от тази парламентарна трибуна не е получен. Уважаеми господин Председател, да Ви напомня, че на 3 декември миналата година в първия пленарен ден на Четиридесет и седмия парламент всички заедно положихме клетва, че ще спазваме Конституцията и законите на страната. И това важи и за Вас, макар че Вие сте заместник-председател на парламента, и затова, за да разберем дали наистина има съставен протокол или не на въпросните лица, за които беше поставен въпрос от тази трибуна, ние на 18 февруари чрез председателя на Народното събрание поставихме въпрос към вътрешния министър. От тогава до сега са минали вече близо два месеца искане за писмени отговори за всички тези случаи, тоест за 50 конкретни случая. И тези случаи са точно описани в тези 50 конкретни случая. От тогава до сега са минали два месеца, спазвайте Правилника, спазвайте Конституцията, защото Аз не съм много наясно с цялата хронология на това. Ще трябва и аз да се заема, защото по принцип господин Минчев се зае с този въпрос, както знаете, с Вашите въпроси и тези на господин Карадайъ. Но поемам ангажимент и аз за всеки случай да изискам цялата информация и ще Ви отговоря другата седмица.

Чакайте, така ми е отбелязано. Въпрос от господин Енчев тогава, щом е тук. Заповядайте. Не знам защо са ми го отбелязали. Може би са очаквали, че няма да успеете да се върнете, ако сте били някъде.

Да кажа на тези три кампании, които проведох, защо в тези така наречени ксерокс въпроси сме използвали „натиск“ и „тормоз“. През цялото време на кампаниите се влизаше в домовете на хората под претекст, съвсем естествено законов, на основание чл. 83, ал. 1 от Закона за МВР, където органите на реда се изсипваха с няколко автомобила пред домовете им и се казваше, че се работи по сигнал. По сигнал, щом се ползва чл. 83, ал. 1, би трябвало да е за тежко престъпление. Сега, кое престъпление е тежко, господин Рашков знае по-добре от мен. мен. После какво се оказваше, че нито се знае текстът, нито се знае какво е конкретното престъпление. Казва се: купуване на гласове, но кой купува, за какво купува, за кого купувал, има ли такова нещо, от кого е сигналът? Няма такова нещо! Влизаше се в домовете на хората, там се правеха претърсвания, личните им вещи биваха разхвърляни из домовете и дворовете им и съответно хората си тръгваха след това и оставяха едни изтормозени и обидени хора, господин Рашков. Моят конкретен въпрос е: на 10 юли 2021 г. в село Малорад, община Борован, е извършено претърсване в дома на госпожа Борислава Стойкова, тя там живее с майка си. Интересно ми е да знам какъв е бил сигналът, за какво престъпление? Защото, както и Вие знаете, съгласно чл. 170 от Наказателния кодекс, който влезе в чуждо жилище, като злоупотреби с власт, се наказва. Съответно, който набеди пред надлежен орган на власт някого в престъпление, също се наказва. Моят въпрос е в тази посока – искам да знам кой, на какво основание, защо,

налага някой тук да излезе и да каже: да, тук стана някакво съвпадение на въпросите, които са поставени преди един месец, и сега обвинихме министъра за това, че не иска да отговори на въпроса, за което се извиняваме. Това би било много коректно и за зрителите, които наблюдават парламентарния контрол-ксерокс. По въпроса ксерокс-контрол. Отново... (Реплики от ДПС.) Не, този път ще използвам малко детайли, защото е интересно. Ето го пак въпроса въпроса в парламентарния контрол, в историята на България – ксерокс, копие. Народен представител Цветан Енчев относно действие за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на еди-какво си и същите въпроси. Търсят се списъци, на какво основание? Ей сега ще Ви прочета на какво основание. Първо, за тормоза да кажа пак. Ще го повтарям, докато някой разбере, че в България има закони и те трябва да се спазват както от Министерството на вътрешните работи, което е обект на критика в мое лице сега, така и от всички народни представители, тъй като и те са граждани на тази държава, и от всички останали български граждани, които не са народни представители. Така че по отношение на действия за оказан натиск и тормоз, няма такива постъпили в Министерството на вътрешните работи. Напротив, за конкретния случай, който в момента ме питате, има фактология, така че имате ли данни за натиск и тормоз, отправете към компетентен български орган. Това е демокрацията, това е законността и това е върховенството на закона. Останалото е политическо участие тук от трибуната на парламента, за да видят нашите симпатизанти например колко сме активни и как ги защитаваме тук от трибуната с никакви средства обаче. (Реплики На 10 юли е подаден сигнал от съответен служител е заведена преписка № 248 и така нататък, да не чета номера, по описа на Районно управление – Бяла Слатина, и № 3679 от миналата година по описа на Районна прокуратура – Враца, Териториално отделение – Бяла Слатина. Това не е никакъв ксерокс, всички останали разбирате, че не е ксерокс, защото става дума за конкретен случай, който се съдържа в документи в полицията и в Прокуратурата на указания на Прокуратурата на Република България и те са такива, които насочват както прокурорските, така и разследващите органи у нас какво да предприемат при получаване на сигнали във връзка с изборния процес. Случаят, за който се пита в момента, на практика е изясняван в пълно съответствие с тези методически указания на главния прокурор на републиката. След като е получен сигналът, в съответствие, повтарям, с тези указания на главния прокурор са предприети действия за проверки и изясняване на подадения сигнал. Установени са лица, дотук четири души, и е извършена проверка в дома на някои от тези лица. Съставен е протокол за целта, което е в пълно съответствие със законите на Когато се влиза в едно жилище да се предприемат разследващи действия, това трябва да се случи, в противен случай сме изправени в нарушение на Закона, а не когато съставяме протокол. И когато тук упрекват някои депутати, че като се състави протокол, е нарушение на правата и така нататък, то е точно обратното именно съставянето на протокол е онова, което съответства на Закона, и от него може да се прави извод дали действията са законосъобразни, или не са. Другото е политически приказки Благодаря, господин Министър. Заповядайте за реплика, господин Енчев, ако желаете. Господин Рашков, да влизаш в домовете на хората, е тормоз, да влизаш без правно основание в домовете на хората, пак е тормоз. 83, ал. 1 се ползва, когато наистина имате сигнал за нещо. Аз така и не разбрах за какво престъпление сте влизали в дома на тази госпожа. И пак Ви казах защо Ви питам. Ще Ви попитам още веднъж: на какво основание влизате там? Знаете кое престъпление е тежко и още веднъж ще Ви зачета чл. 170: „Който влезе в чуждо жилище, като употреби за това власт, заплашване, хитрост, ловкост, злоупотреба с власт…“

За огромно съжаление, господин Председател и уважаеми народни представители, принуден съм да вземам отношение по абсолютно хаотични изказвания, нямащи нищо общо с правните норми. Смесва се набедяване с влизане в домове в съвсем друга насока и не се желае да се види за какво е станало дума там. Например информацията, която е постъпила в полицейското управление и в прокуратурата, е свързана с дейния, които са били, информацията подсказва така: намерение да се участва неправомерно в изборния процес. За това става въпрос. И затова именно е посетен домът на тези хора, където искам да Ви кажа следното, че за проверката е съставен протокол действително и има номер този протокол. Не се крие това, което е извършено, защото фактическите основания, които са били налице да се предприеме това действие, са били налице, и никой не се притеснява от този факт. Още по малко някой ще се притесни от подобен начин на поставяне на въпрос в пленарната зала. Освен това, тъй като в дома са намерени вещи, представляващи интерес към случая 16 броя листа с копия на лични карти. Много интересно защо са тези копия от лични карти в предизборен период например?! Множество други документи с лични данни на лица, бележки и описи. Интересно защо в предизборния процес се намират в този дом подобни предмети и вещи? Много интересно! И за установените документи, забележете, е съставен протокол за доброволно предаване на лицето с номер еди-кой си, както вече казах. Тоест няма нищо, което да е станало противно на волята на лицата, които обитават този дом. Но дори и да са имали нещо против, при наличие на данни за извършено престъпление действието се провежда въпреки волята на лицето, и това е известно на всички. Действително във връзка с всичко това, което е постъпило като информация, са снети сведения и от съседи на тези лица. От съседи, за да може да се изясни фактическата обстановка. Да не изпадам в детайли. Тук имам няколко страници написани, но изглежда трябва да ги изчета всичките, за да стане ясно на тези, които следят този парламентарен контрол днес, за какво иде реч и какви въпроси се поставят тук в пленарната зала и се хаби пленарно време, така че съставен е, да, действително при тези находки там предупредителен протокол, но той е на основанието на Закона. БОЙКО РАШКОВ: Приключвам, само едно изречение, господин Председател. И материалите са изпратени за произнасяне на съответната районна прокуратура, която е била компетентна да дава отговори на тези въпроси. А министърът на вътрешните работи още, и за пореден път ще подчертая, не е компетентен да дава отговор по такива въпроси. Не е компетентен, защото това е дейност на независимата съдебна власт, но тук така наречените демократични народни представители отпреди 30 и повече години все още не са го разбрали. Благодаря Ви.

сега заемащия място министър на вътрешните работи Бойко Илиев Рашков може да му припомните думите на лисицата от „Малкия принц“

Моля да Ви обърна внимание как той току-що описа много подробно механизма за натиск и тормоз – отиваш на посещение, пишеш протокол – благодарствена бележка за посещението, след което обикаляш съседите, и тях ги посещаваш, за да опозориш хубаво лицето пред местната общност. Ще Ви опиша един друг механизъм – търсиш примерно един 20-годишен активист на партия, търсиш родителите му на работното място под предлога, че търсиш активисти – пак посещение, да.

когато говорим за натиск и тормоз, аз знам, че Вие имате международен опит, искам да му припомните, че в ПАСЕ в момента се обсъжда една конвенция против полицейското насилие и там има един основополагащ принцип, господин Вигенин, няма как жертвата да се оплаче от насилника на насилника. Това е абсолютен нонсенс и е архикомунистическо тоталитарно мислене. Това в момента е несъвместимо – Бойко Илиев Рашков,

Доклада на Държавния департамент за състоянието на човешките права в България. Така че като говорим за етика, господин Министър, като говорим за етика,

Искам да Ви помоля от своя страна Вие да се обърнете към министър Рашков, тъй като за поредна седмица слушаме идентични случаи – на ксерокс, както той посочи, той отговаря по идентичен начин на абсолютно всички случаи. Преди малко спомена, че има няколко страници с конкретни доказателства по въпросния случай и тъй като, поне за този случай, да изчете за какво става дума, спомена за множество копирани карти – лични карти, нека да се запознаем какво точно, и българското общество да чуе поради какво тези хора са били обискирани, какво се е случило. Така или иначе ги има документите, нека да ги изчете, за да

Много Ви моля да помолите министър Рашков да дойде тук и да изчете за всички тези констатирани закононарушения, които са били намерени на място. мога да направя това нещо, защото не знам доколко тази информация може да бъде споделяна публично, вероятно става въпрос и за имена вътре, но нека по преценка в някой от следващите отговори, ако има такава информация, можете да я предоставите, господин Рашков, направете го за следващите. Преминаваме към въпрос от народния представител Гюнер Ахмед. Заповядайте, господин Ахмед. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, малко Ви остана за днес – още 15 минути. минути. Да се поуспокоим малко. Няма да чета шапката на въпроса, за да не се занимаваме с нея. Към конкретния въпрос – в село Вокил, община Дулово, област Силистра, по време на предизборната кампания за парламентарните избори на 11 юли 2021 г. господин Бахар Мехмед Шефкед, който е местен председател на „Движение за права и свободи“ – на местната организация, е подписал предупредителен протокол, като малко по-различното в случая е, че това е моето родно село. Аз съм роден там, там съм живял и все още от време на време живея там. Същия ден, който по мои спомени беше петък, следобед, минах през моето село, за да се видя с моите приятели, и както си говорехме с кмета на селото, обадиха се от органите на МВР и го попитаха дали две лица са в селото. Той каза: „Да, тук са.“, те по телефона му казаха да ги извика на центъра на селото, където имаше може би над десет човека. След като органите на МВР дойдоха, те бяха с готови написани протоколи и лично пред мен и в мое присъствие искаха лицето Бахар Мехмед Шефкед да подпише протокол за предупреждение, като по спомени това беше да не агитират, или… нямам други спомени за това. Въпросът ми конкретно за случая – искам конкретен отговор. Понеже цитирате чл. 65, ал. 1 от Закона за МВР, не само Вие сте чели НК и НПК, Вие така го използвате този член, че едва ли това е законово и следва да се прилага спрямо всяко лице. Там изрично е казано, че лицето се предупреждава с протокол за предупреждение, когато има достатъчно данни, че ще извърши престъпление или нарушение и са налице достатъчно данни за това. В конкретния случай: какви са писмените доказателства, има ли сигнали срещу това лице, има ли образувани преписки или докладни записки за случая? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ахмед. Имате думата за отговор, господин Министър.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Отговарям на идентични въпроси. Няма осъществяван тормоз и натиск от страна на Министерството на вътрешните работи по време на предизборната кампания и в изборния ден. Ако някъде съществуват такива данни, моля, който ги притежава, да ги предостави на компетентния държавен орган – това не е министърът на вътрешните работи.

На територията на цялата страна миналата година по време на изборите и преди тях, разбира се, са проведени общи специализирани полицейски операции. Припомням – не за друго, а затова, защото на служебното правителство една от главните задачи за неговото формиране и съществуване, това е да се осигури провеждането на честни, прозрачни прозрачни избори в нашата страна. Искам да напомня, че само някои политически партии не одобряват това, което направи Министерството на вътрешните работи за вот, на криминалния вот в нашата страна миналата година. Тъй като преди малко отново се започна с конвенции, тук има един специалист по конвенциите, на които чете непрекъснато заглавията. Аз искам да кажа, че в тези доклади и международни материали, които са известни вече от една – две седмици на нашата общественост, изрично се подчертава,

Ние всички знаем, че на тях този въпрос не им изнася, но това е факт. Всички останали партии, които са в мнозинството и в момента управляват държавата, са дали положителна оценка на тези въпроси. Онези, които останаха опозиция, те са на практика против това, против МВР да изпълнява своите задължения по закон. По отношение на лицето, за което ме питат, мога да кажа, че са били налице, цитирам по оперативни данни

осъществява дейност, която насочва, дава основание да се приеме, да се направи извод, че ще се извършат нарушения на изборното законодателство включително престъпление против политическите права на българските граждани. В тази връзка при провеждането на специализирана полицейска операция на територията на област Силистра е проведена, забележете какво са отразили служителите на МВР, не министърът

Те могат да бъдат и оперативни, могат да бъдат и разузнавателни, и други видове. Прочетете малко, да научите в тая връзка. (Шум и реплики от ДПС.) В тази насока е намерено за необходимо на основание чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи, повтарям – на базата на тази налична информация, да се състави предупредителен протокол на този български гражданин. Аз не се интересувам дали е симпатизант на „Движение за права и свободи“, но давам непрекъснато отговори на въпроси от „Движение за права и свободи“ за симпатизанти на „Движение за права и свободи“, все едно

Уважаеми господин Министър, благодаря за отговора. Глупав отговор, врели-некипели, едно и също цял ден. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Много Ви моля да се държим с уважение един към друг. Може да е всякакъв министърът и обратно, може да са всякакви депутатите, трябва да се държим като възпитани хора, на първо място.

нормално, обучително, внушително. Тук не сме университет, не сме студенти, не сме на Вътрешна комисия, когато говорите, средната част на залата да Ви слуша като гуру. По отношение на беседата, която казахте, аз неслучайно казах, че аз лично присъствах от началото, още преди да дойдат служителите на МВР и докато си тръгнат, аз лично бях с лицата и със служителите на органите на МВР. Никаква беседа не е имало и никакви мотиви и основания не сте имали да се държите така с тези честни и достойни хора. Уточнихте така с голямо задоволство: те били български граждани. Някой да твърди обратното? Благодаря, господин Ахмед. Желаете ли думата за дуплика, господин Министър? Като гледам времето, предлагам да изчистим и втория въпрос на господин Ахмед и дотам ще бъде. Изчакайте, това казвам – да изчистим въпроса с господин Ахмед. Преди това давам думата на господин Летифов и остава време за господин Ахмед, ако трябва ще прескочим минута-две, за да може да изчистим неговия въпрос. За декларация, от кого?

Процедурата ми е по начина на водене. Моля Ви да напомняте на министрите, че те са в процедура на парламентарен контрол и са длъжни да отговарят на поставените от народните представители въпроси. са по Конституция да дават всичката информация, която се изисква от тях. Господин Председател, преди малко казах, че ние нямаме нищо към Вас. Но разбира се, Вие като пръв измежду равни сте длъжен да спазвате Правилника и да не вземате страна. Разбрахме от министър Рашков, че управляващото мнозинство подкрепя тези действия и тази информация и част от управляващото мнозинство дойдоха да искат още информация от ВЪЗРАЖДАНЕ.) Само да Ви кажа: това нарушаване на правата, защото там, където има данни, ние не сме спорили, там, където има данни, те да бъдат дадени на компетентните органи – с това никой не спори.

хиляди случая! И имаме данни – колко са достатъчни, колко са обемни, колко са фактологически точни, ще кажат компетентните органи, но те са пренебрежимо малко за сравнение на тези 20 хиляди случая, които са посетили като гости, и управляващото мнозинство, разбира се, подкрепят това.

Много сте духовит, господин Георгиев. Че е организирана, е организирана – почти цялата е тук. Да запазим самообладание, за да може да изчистим въпросите на господин Ахмед. Заповядайте, господин Ахмед – последен въпрос за днешния контрол. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, за да бъда максимално кратък и да се вместя във времето. На същия ден, на същия час, в същото населено място лицето Исмаил Юсуф Халил е предупреден с протокол за предупреждение. Конкретният ми въпрос е: какви са били основанията за това; какви са били писмените доказателства, данни и предположенията на органите на МВР за това, че лицето ще извърши престъпление, за да са налице основанията за

господин Председател. Уважаеми народни представители! Добре, че спестихме малко уводните части вече. Няма твърдения за натиск и тормоз, което донякъде ме облекчава в отговора, защото такива действия не са извършвани, такива данни няма. Що се касае до лицето, за което ме питате, то също е член на местния съвет на „Движение за права и свободи“. (Реплики от ДПС.) Просто изведнъж така се случва, че…

Ако има нарушения на правата на този човек, отнесете се директно към българския съд, той да реши този въпрос. Аз не мога да го реша. Аз не съм прокурор, не съм съдия, не съм разследващ орган. Отнесете към към тях, към компетентните органи. Второ и трето, бих казал, някой нещо не е разбрал. За миналата година и по време на изборите, и между тях действително са съставени около 20 хиляди предупредителни протокола в нашата страна, но тези протоколи съвсем не се отнасят само за престъпленията против политическите права на гражданите. Това обаче, ако един политик не го е разбрал за повече от една година, не знам дали му е мястото тук.

Нека с малко уважение, колеги. Министърът цял ден това прави. Понеже всички въпроси имат шапки и МВР има шапка. И понеже министърът не може да вникне в конкретика във въпросите, най-хубавото за България е, че

Не знам, господин Чакъров, мисля, че можем да приключим вече. Благодаря на всички за участието – на министрите и на колегите народни представители, че останаха до края на контрола. Следващо заседание – сряда, следващата седмица, 9,00 ч.